Gospođe i gospodo zastupnici, nastavljamo sa sjednicom i raspravom o: - Konačni prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o potvrđivanju Europske Povelje o lokalnoj samoupravi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 56. Predlagatelj Zakona je Vlada. Kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo primjenu hitnog postupka kod donošenja ovoga Zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za lokalnu, područnu i regionalnu samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik, Središnjeg državnog ureda za upravu, gospodin Antun Palarić, će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite, državni tajniče. **Palarić, Antun** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Uvođenje sustava lokalne samouprave davne 1992. godine u Republici Hrvatskoj pokazao se kao pun pogodak to je jedan vrlo, vrlo uspješan projekt na kojem smo uporno radili kako bi došli do današnje razine lokalne samouprave, a to možemo reći da je na razini najboljih iskustava europskih zemalja. Te davne '92. godine, kada su donoseni prvi zakoni, Hrvatski sabor donio je zaključak kojim je obvezao samog sebe, a time i hrvatske Vlade, da će poštivati sva načela Europske povelje o lokalnoj samoupravi. Mi dakako nismo bili zemlja članica Vijeća Europe, mi nismo bili ni u prilici ratificirati Europsku povelju, učinili smo to kada smo mogli, kada smo postali članica Vijeća Europe, učini smo to 1997. godine i nakon punih 11 godina, evo pomalo vračamo se sjećanjem u to vrijeme, jer je život tako htio da i ja osobno predstavljam tu ratifikaciju u ovom časnom domu. Tada smo ratificirali onoliko normi koliko smo morali i nastavili smo sa razvojem lokalne samouprave. Teško je sada spomenuti što je sve učinjeno od tog perioda do danas, ali naglasio bih samo na one odrednice koje smo učinili u proteklom mandatu ove Vlade a to je da smo ustanovili, donijeli novo zakonodavstvo koje se tiče izbornog sustava, zaokružili smo područni ustroj, slijedom novog modela izbora, neposrednog izbora gradonačelnika uveli smo i modele modele razrješavanja međusobnih odnosa između gradonačelnika, načelnika, župana i općinskih načelnika s jedne strane, i možebitne drugačije političke volje izabranih vijećnika u lokalnim vijećima ili županijskim skupštinama. Nadalje, uveli smo i posebne jedinice lokalne samouprave, velike gradove koji su se pokazali kao nositelji daljnje decentralizacije. A od velikih decentraliziranih poslova, posebno bih naglasak stavio na ovlast, na izdavanje svih dozvola i ovlaštenja koja se tiču upravljanja prostorom, izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola. u primjeni tih svih zakona dostigli smo razinu koja predstavlja najbolju praksu u lokalnoj samoupravi. Ostaje još jedno neriješeno pitanje a koje će ovaj Sabor vjerujem riješiti tijekom ovom mjeseca a to je Zakon o radnim odnosima u lokalnoj samoupravi, zakon je pripremljen, poslan je na mišljenje svim tijelima državne vlasti, ali isto tako i nacionalnim udrugama jedinica područne i lokalne samouprave. Gospođe i gospodo zastupnici, s obzirom na snagu jedinica lokalne samouprave, s obzirom na jasno izraženu volju Vlade da se lokalna samouprava razvija prema najvišim standardima koji vladaju i u Europi. S obzirom na naše izvanredne odnose, sa kongresom lokalnih i regionalnih vlasti, kao države, a isto tako i na visoki rang dužnosnika kongresa lokalnih i regionalnih vlasti koji su pripadnici republike, hrvatskog naroada i dolaze iz Republike Hrvatske, mi nastavljamo sa razvojem i predlažemo da se u potpunosti ratificira Europska povelja o lokalnoj samoupravi. odlučni smo da se tako ratificirana povelja u cijelosti primjeni u Republici Hrvatskoj. Molimo da podržite donošenje ovoga Zakona

Klub zastupnika HDZ-a, gospođa zastupnika Dubravka Šuica, izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, gospođe i gospari zastupnici. Evo, pred nama je kao što je rekao državni tajnik, Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi s Konačnim prijedlogom zakona što znači ratifikacija povelje u cjelini. Čuli smo od državnog tajnika detalje o povijesti naše lokalne uprave uprave i samouprave. Ali evo nekoliko riječi o samoj povelji. Sastavljena u Vijeću Europe na poticaj stalne konferencije o lokalnim regionalnim jedinicama Europe, otvorena za potpisivanje 15. listopada 1985. godine a u povodu 20. plenarne sjednice Kongresa, ratificirana u 47. zemalja, naša država, kao što je rekao državni tajnik je pristupila ratifikaciji 19. rujna 1997. kao država članica Vijeća Europe. Činjenica je da Hrvatska ulaže znatne napore na unapređenju okvira za lokalnu samoupravu. Što je cilj Europske povelje o lokalnoj samoupravi? Ispraviti manjkavost zajedničkih europskih standarda za ocjenu i zaštitu prava lokalnih vlasti koje su, bi trebale biti najbliže građanima. Zatim pružiti mogućnost učinkovitog sudjelovanja građanima u donošenje odluka koje utječu na njihov svakodnevni život i postizanje većeg jedinstva među članicama Vijeća Europe a sve u svrhu očuvanja i postizanja ideala i načela koja su naše zajedničko nasljeđe. Što predstavlja ova Povelja? Prije svega to je prvi multilateralni pravni instrument, koji štiti, definira načela lokalne samostalnosti kao i jedan od stupova demokracije za kojega se zalaže i štiti Vijeće Europe. Također, ona se smatra izrazom odnosno testom prave demokracije, izrazom političke volje da se na svim razinama teritorijalne uprave znači i lokalnoj i područnoj odnosno regionalnoj mogu donositi odluke. Ova povelja također osigurava standarde za učinkovit rad lokalne samouprave i standarde koji jamče političku, administrativnu i financijsku neovisnost lokalnih vlasti. Ona također predstavlja suštinski doprinos zaštiti i jačanju zajedničkih europskih vrijednosti, a one su kao što znamo prije svega vladavina prava s posebnim akcentom na ljudska prava i slobode. Pa znamo da pravni temelj za ostvarivanje ljudskih prava i sloboda u jedinicama lokalne samouprave također predstavlja Opća deklaracija Ujedinjenih naroda o pravima čovjeka iz 1948. godine i Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda koja je donesena u Rimu 1950. godine. To su dva dokumenta koja čine temelje europskog standarda demokracije. Nemojmo zaboraviti da i naš Ustav u članku 134. stavak 3. je rekao da prilikom dodjeljivanja poslova prednost treba dati onim tijelima koji su najbliži građanima. Što će značiti ratifikacija ove povelje u cijelosti? Znači da će se javne ovlasti prvenstveno obavljati na razini najbližoj građanima, da će se precizirati odnosi u vezi s poslovima s poslovima koji su dodijeljeni lokalnoj i područnoj samoupravi, a sa stvarnim mogućnostima da ih obavlja na ekonomičan i učinkovit način. Isto tako, lokalne jedinice će nakon ratifikacije ove povelje imati veću mogućnost prilagođavanja pojedinih poslova koja su prenešena od regionalnih jedinica. Kod nas se misli na županije. Također će se dograditi sustav financiranja i raspored financijskih resursa o čemu mi iz lokalne uprave vrlo često razgovaramo i što nas posebno interesira. Isto tako, dati će pravo lokalnim i područnim, odnosno regionalnim jedinicama, pristupati međunarodnim udruženjima lokalnih jedinica. ova povelja određuje osnovne zajedničke standarde za utvrđivanje i zaštitu prava lokalnih vlasti. Zatim osigurava okruženje koje vodi ekonomskom razvitku i jakom građanskom društvu i zahtijeva od zajednica da razviju sigurnu politiku, da izgrade strukture, institucije koje unapređuju procese za lokalni razvitak. Donošenjem ovog zakona bi se postigao najveći stupanj suglasnosti nacionalnog pravnog okvira u području samouprave s dostignućima zacrtanim u povelji kao jednim od osnovnih međunarodnih ugovora za to područje koje je donijelo Vijeće Europe. Također bi se otklonile primjedbe Vijeća Europe koje su ponekad isticane zbog činjenice da je Republika Hrvatska prilikom ratifikacije 1997. godine iskazala spremnost biti vezana samo dijelom odredbi povelje u smislu članka 12. stavka 1. i 2. povelje. Ali tada kao što smo vidjeli u obrazloženju ovog zakona vodilo se računa o stupnju razvoja lokalne samouprave u Hrvatskoj. Tijekom posljednjih godina svjedoci smo posljednjih 10 godina odvijao se stalni proces reforme lokalne i područne i regionalne samouprave i kao što sam rekla pojedine odredbe povelje su ugrađene čak i u Ustav. U međuvremenu je donesen kao što je državni tajnik naglasio čitav niz zakona koji su upravo na tragu ove povelje, a jedno od temeljnih načela za koje se zalažemo jest decentralizacija i upravo na tragu decentralizacije doneseno je niz zakona u ovom Saboru. Ja mogu samo nekoliko spomenuti. Znači, onaj jedan od najvažnijih neposredan izbor čelnika lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave. Zatim, fiskalna decentralizacija u jednom dijelu. Zatim, status velikih gradova kojom činjenicom su kao što je već istaknuto veliki gradovi dobili ovlasti koje nisu do sada imali. Znači, svi gradovi preko 35000 stanovnika koji su sjedište županija i koji imaju više od 35000 stanovnika dobili su mogućnost izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola. To je samo jedan od poslova koji su dodijeljeni velikih gradova, a uslijedit će još cijeli niz vjerujem i novih zakona, a i podzakonskih akata koji će velikim gradovima omogućiti omogućiti odvijanje ovih poslova, a sve na tragu ove povelje o kojoj govorimo. Znači, donositi odluke na stupnju, na nivou koji je najbliži građanima. Gospođe i gospari, donošenjem ovog zakona naša država će se svrstati u skupinu zemalja koje su usvojile najviše standarde u području lokalne i područne (regionalne) samouprave. Što se tiče uloge kongresa koju je državni tajnik ovdje spomenuo kongres lokalnih i regionalnih vlasti čija sam slučajno jedna od potpredsjednica ima izvanrednu suradnju sa našim središnjim uredom i s našom državom i jedna od tema na plenarnoj sjednici krajem svibnja u Strasbourgu biti će upravo stanje lokalne i regionalne demokracije u Hrvatskoj gdje će se sigurno i u Vijeću Europe, odnosno u kongresu raspraviti i sigurna sam da će donošenje, znači ratifikacija ove povelje bitno doprinijeti onome o čemu ćemo tamo raspravljati krajem svibnja. I zato vjerujem da ćemo svi klubovi biti danas, odnosno u petak suglasni da se ratificira povelja u cijelosti. Klub HDZ-a je kao što ste vidjeli iz izlaganja za. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Klub zastupnika HNS-a gospodin zastupnik Željko Vincelj. Izvolite.

Osigurava osnovne standarde za učinkovit rad lokalne samouprave i standarde što jamče političku, administrativnu i financijsku neovisnost lokalnih vlasti. Ona je usvojena sa statusom europske konvencije što znači da su države sklopile zakonske obaveze, te podrazumijeva da članci koji su prihvaćeni ratifikacijom čine sastavni dio pravnog poretka poretka države obveznice povelje, a nacionalni bi zakoni trebali biti u skladu sa njezinim standardima i načelima. Znamo da povelja sadrži tzv. sustav obvezne jezgre, tj. zahtijeva se od država da preuzmu najmanje 20 od 30 stavaka prvog dijela. Mi smo tu povelju potvrdili '97. godine i prihvatili onaj minimalni broj njezinih odredbi. Zbog ustavnih i praktičnih prepreka, a možemo reći i nedostatka političke volje u trenutku pristupanja i ratifikacije Hrvatska je odlučila ne preuzeti preostale odredbe odredbe Povelje sve do danas, premda su hrvatski propisi zapravo usklađeni s nekima od njih. Danas pak, vjerujem ovog, voljom ovog Sabora, vjerujem da ćemo prihvatiti i one preostale, prije desetak godina neprihvaćene odredbe Europske povelje o lokalnoj samoupravi. Lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave imaju ključnu ulogu u funkcioniranju suvremenog društva. Sadrže ključ demokratskih načela. Pravo i dužnost građana građana da sudjeluju u odlučivanju koje izravno utječe na njihov svakodnevni životi i podjelu odgovornosti za funkcioniranje zajedničkih pitanja u njihovoj zajednici. Osim što su važne sa stajališta demokratske odgovornosti, bitne su i za ekonomsku učinkovitost i dobrobit cjelokupne zajednice. Pri tome treba postići ravnotežu u veličini, organiziranosti i zaposlenosti jedinica lokalne samouprave kako bi mogla odluke donositi na razini koja je najbliža građanima, te u isto vrijeme učinkovito obavljati svoje zadaće. Naravno, nameće se pitanje kako osigurati učinkovit rad neovisne lokalne samouprave, te koje standarde treba poštovati. Odgovori na ta pitanja nalaze se u Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi koja određuje one osnovne zajedničke standarde za utvrđivanje i zaštitu prava lokalnih vlasti. Povelja je prvi multilateralni pravni instrument koji definira i štiti načela lokalne samostalnosti. Koje su to odredbe Povelje koje do sada nismo, a sada ćemo ih prihvatiti? Po svom značaju zavređuje da ih se poimence i jasnije objasni, posebno ono da će se javne ovlasti obavljati tako da se preferira da pripadaju vlastima koje su najbliže građanima. Dakle, Povelja zahtijeva da se poslovi povjere onim razinama vlasti koje su najniže lokalnoj i koje su sposobne zadatak izvršiti na najučinkovitiji način. Znamo da je to načelo supsidijarnosti. Ovom odredbom izriče se opće načelo da je provođenje javnih ovlasti potrebno decentralizirati. To ipak ne znači da se ovlasti trebaju decentralizirati ako lokalnoj jedinici nije osigurana potrebna sposobnost ili pak adekvatna sredstva za obavljanje povjerenih ovlasti. U tom grmu naravno leži zec. U kasi. Puno toga dobroga i puno bolje od centralne vlasti mogli bismo mi riješiti, popraviti ili graditi u općinama i gradovima da nam je dio novca s kojim raspolaže centralna vlast. Premda Hrvatska nije proglasila da je vezana ovim stavkom, hrvatski su propisi zapravo u skladu s njim, jer Ustav Republike Hrvatske sadrži ovo bitno načelo. Članak 134. stavak 3. 3. i 4. Ustava navodi da će prilikom dodjeljivanja poslova prednost imati ona tijela koja su najbliža građanima. No, je li tome bilo tako? Stanuje li decentralizacija u dovoljnoj mjeri pri nas? Svi skupa znamo da ne, da je prečesto i previše lokalni život bio pod utjecajem centralne države, da je prečesto i previše bio obilježen obilježjem mrkve i batine, tj. sustava nagrađivanja ili kažnjavanja, ovisno o tome je li u nekoj općini, gradu ili županiji politika i političari po volji Markovom trgu ili ne. Prečesto je i previše u Hrvatskoj bilo slučajeva tipa Đapić Osijek, kada je neki lokalni projekat ujutro grandiozan, sjajan, fenomenalan, a popodne ne valja ništa. Sljedeća odredba Povelje je da bi lokalne jedinice trebale imati određenu razinu samostalnosti kada obavljaju poslove koji se obično povjeravaju središnjim tijelima tj. da primjenu prenesenih ovlasti prilagode lokalnim uvjetima. U hrvatskom zakonodavnom okviru ne postoji odredba koja bi omogućila lokalnim jedinicama da slobodno odlučuju o provođenju prenijetih ovlasti prilagođavajući njihovu provedbu lokalnim uvjetima. Stoga, lokalne jedinice nisu neovisne u obavljanju prenijetih ovlasti, te im se ne omogućuje da u obzir uzmu i lokalne uvjete u obavljanju prenijetih ovlasti. U skladu s člankom 83. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi, lokalne jedinice moraju postupiti u skladu s obveznim nalozima koje izdaju središnja tijela odnosno mjerodavno ministarstvo. da će riječ naredba uskoro nestati iz ovog članka Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi. Povelja, nadalje, uzima u obzir činjenicu da provedba bilo koje odluke lokalnog značaja u velikoj mjeri ovisi o sposobnosti lokalne zajednice da ponudi dovoljno povoljne uvjete provedbe. Postupci pribavljanja mišljenja osiguravaju odgovarajuće mehanizme kojima se može donijeti zaključak o tome ima li jedinica lokalne samouprave sposobnost za obavljanje povjerenih poslova ili nema. Pribavljanje mišljenja važno je i kao mehanizam za lokalnu samoupravu kako bi se osiguralo da promjene u lokalnim dužnostima koje predlaže državna uprava budu u skladu s decentralizacijom, te da državna uprava ne pokušava prenijeti ovlasti, test financijske podrške, niti prenijeti dužnost bez istodobnog prijenosa ovlasti kojima se jedinici lokalne samouprave omogućuje izvršavanje zadaće. Hrvatsko zakonodavstvo ne osigurava odgovarajući postupak pribavljanja mišljenja kojim bi lokalne jedinice mogle utjecati na postupke planiranja i odlučivanja o pitanjima koja ih se neposredno tiču. Postupci za pribavljanje mišljenja lokalnih jedinica trebaju se uvesti tako da dobiju stvarnu mogućnosti utjecaja i davanja primjedbi na odluke i promjene koje središnja vlast planira u lokalnim poslovima. Želim vjerovati i da će lokalna samouprava izgraditi svoju sposobnost zagovaranja i uvjeravanja, a država sposobnost prihvaćanja, posebice kroz udruge gradova, općina, županija. Povelja, nadalje, prihvaća načelo razmjernosti kojim se nadzorna vlast u ostvarivanju svojih posebnih ovlasti obvezuje primjenjivati metodu koja najmanje utječe na lokalnu samostalnost, a istodobno postiže željeni rezultat. U slučaju nepropisne primjene nadzora Povelja jedinici lokalne samouprave predviđa pravo pristupa pravnom sredstvu kojim se uvjeti i način nadzora mogu staviti pod nadzor. Dakle, možemo reći nadzor nad obavljanjem nadzora. U prvom od pet stavaka iz 9. članka Povelja zahtijeva da sustav financiranja lokalnih jedinica bude relativno dinamičan kako bi mogao slijediti promjene ekonomskih činitelja. Lokalne jedinice trebaju imati na raspolaganju izvore financiranja koji su sposobni učinkovito odgovoriti na njihove potrebe u stalno promjenjivom gospodarskom okruženju. To podrazumijeva da se prihodi trebaju osigurati kroz sustav lokalnih prihoda koji dolaze iz različitih izvora i koji različito reagiraju na utjecaj inflacije ili na druge ekonomske čimbenike. Slijedi odredba Povelja koja traži primjenu procedura financijskog ujednačavanja namijenjenu zaštiti financijski slabijih jedinica i ublažavanju posljedica nejednake diobe izvora financiranja. Radi boljeg uravnoteživanja njihovih fiskalnih sposobnosti hrvatska središnja vlast jedinicama lokalne i područne samouprave treba davati dotacije iz državnog proračuna. Na primjer, područja od posebnog državnog interesa tj. područja u kojima Vlada nastoji podržati ubrzani gospodarski razvoj putem poreznih olakšica posebno u obalnim i ratom pogođenim područjima, one primaju dotacije iz državnog proračuna. No, moramo priznati da ne postoji jasno definirana i transparentna metodologija za utvrđivanje i dodjelu sredstava za financijsko izravnanje koja bi bila utemeljena na sveukupnoj analizi fiskalne sposobnosti i potrebama svih gradova i općina u Hrvatskoj. Ovu odredbu povelje treba razmatrati u vezi s narednom odredbom koja naglašava potrebu za pribavljanje mišljenja lokalnih jedinica u svim pitanjima koja se odnose neposredno na njih. Dodjela financijskih sredstava svakako je jedno od tih pitanja. Lokalne jedinice treba pitati za mišljenje na način koji im omogućuje djelotvoran utjecaj u procesu planiranja i odlučivanja. Kako je već rečeno Hrvatskoj nedostaju odgovarajući mehanizmi kojima bi se lokalnim jedinicama omogućilo omogućilo preuzimanje aktivne uloge u procesima odlučivanja od neposrednog utjecaja na njih a to je jedan od uvjeta povelje s kojim se treba u budućnosti suočiti i provesti ga u hrvatskom pravnom okviru. Povelja nadalje preporučuje koliko je to moguće samostalnost lokalnih jedinica u trošenju sredstava prenesenih iz državnog proračuna te omogućiti lokalnim jedinicama određivanje vlastitih lokalnih prioriteta na temelju potreba iz njihove nadležnosti. Povelja od strana zahtijeva i poštovanje prava lokalnih jedinica na pristup nacionalnom tržištu kapitala radi uzimanja zajmova za kapitalna ulaganja. Državama je ostavljeno pravo da odrede postupak i uvjete za pristup tim izvorima. Pravo na pristup nacionalnom tržištu kapitala u Hrvatskoj sadržano je u članku 83. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave koji kaže da lokalne jedinice imaju pravo na ugovaranje zajmova i izdavanje obveznica, naravno unutar utvrđenih limita i uz prethodnu suglasnost centralne vlasti. lokalne jedinice imaju pravo u skladu s člankom 12. stavkom 3. Zakona o lokalnoj samoupravi pripadati nacionalnom udruženju općina, gradova i županija uz jedno važno ograničenje samo ako odluku o udruživanju donosi većina općina, gradova i županija. Prihvaćanjem 10. članka Europske povelje prostor povezivanja širi se i van naših granica. Evo, ovo su te itekako dobro došle promjene u funkcioniranju lokalne samouprave kojima se stvaraju preduvjeti za rješavanje i preostalih slabih točaka sustava lokalne samouprave. Na zakonodavcu je da se brzo odluči za mehanizme za provedbu ovih dodatnih uvjeta povelje. U vjeri da ćemo i prije ljetne pauze vidjeti neke od mehanizama klub Hrvatske narodne stranke održat će ovo konačno potvrđivanje Europske povelje o lokalnoj samoupravi.

jednu netočnu tvrdnju a to je da jedinice lokalne samouprave nemaju isti status od strane središnje vlasti, dakle to nije točno. Ovo Vlada jednako kao i prethodna zasigurno vodi računa o ravnomjernom razvoju svih naših krajeva pa tako i svih jedinica lokalne samouprave gospodine Vincelj ili vi ne radite tamo u jedinicama lokalne samouprave pa nedovoljno poznajete to. Isto tako, neistina je da jedinice lokalne samouprave nemaju ovlasti. One imaju ovlasti planirati. Mi planiramo i mi smo ti koji stvaramo planove i mi smo ti koji namjenski trošimo dobijena sredstva. Dakle, to je u našoj kontroli ali svakako jasno opravdavajući. Prema tome, nije lijepo ovdje čuti takve neistine ovo je ipak najviši Dom

Dat ću jedan primjer koji potpuno je suprotan primjer. Evo, Vlada Republike Hrvatske želi izgraditi autocestu Zagreb-Sisak koja prolazi kroz Veliku Goricu. Velika Gorica radi sve da spriječi izgradnju te autoceste, prema tome da spriječi tu investiciju. Ali tako se ponaša na primjer kao što kolega tvrdi Zagrebačka županija jer se isključivo sredstva dijele po podobnosti škole, grada i po podobnosti i slično. Dakle, svi oni koji nisu u koalicijskoj vlasti Zagrebačke županije nemaju nikakve šanse da bilo što dobiju. Hvala.

Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. SDP će podržati ovu dopunu Europske povelje o lokalnoj samoupravi i to iz slijedećih razloga. Tri su najbitnije stvari koje se dopunjuju odnosno mijenjaju u ovoj Europskoj povelji. To su javne ovlasti na razini najbližoj građanima, to je sudjelovanje lokalnih jedinica u odlukama koje se njih tiču kroz anketiranje. Dakle, nema više procesa direktnog utjecaja na lokalne jedinice bez istih, dakle bez sudjelovanja u odlukama koje se direktno njih tiču. I to je ono što je najvažniji model ukoliko želimo iskrenu decentralizaciju dogradnja sustava, financiranja i raspodjele financijskih resursa. Lokalna samouprava proizlazi zapravo iz ustavnih odredbi. No, ja moram podsjetiti da je 1993. godine imovina lokalne samouprave etatizirana. bolnice, škole, sudovi, sve što je do tada pripadalo lokalnoj samoupravi vraćeno je na razinu države. To se pokazalo nažalost kao loš eksperiment. Mi zato danas i upravo i imamo nadopunu ove povelje, upravo zbog toga jer '97. kad smo potpisivali ovu povelju nismo mogli potpisati nešto što je u kontradikciji s onim što je zakon tada '93. napravio. Najbitnija stvar koja nije tada potpisana a sada se nadopunjuje upravo je vezana uz sudjelovanje lokalnih jedinica u odlukama koje se njih tiču zbog političkog establishmenta u ono vrijeme. No, proces je išao dalje. 2001. je na neki način napravljen Fond za izravnanje i omogućene decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i dio ovlasti prenesen na jedinice lokalne samouprave u skladu sa europskom stečevinom, dakle u skladu sa europskim primjerima i na neki način to je proces koji je zapravo krenuo već tada. No, međutim proces nije dovoljno da tu stoji nego ga treba nastaviti. Ono što je zapravo problem u Hrvatskoj je da ovlasti, prenešene ovlasti ne prate fiskalne kapacitete. Dakle u Hrvatskoj bolnice, škole nemaju dovoljno novaca zato jer proces nije nastavljen i tu Vlada mora iznaći rješenja. Neki pomaci su napravljeni, ali u administrativnom smislu, u deklarativnom smislu, no ne i u fiskalnom smislu. Kod bolnica i kod škola svaki građanin Hrvatske zaslužuje da bez obzira gdje živi ima pravo na jednaku zdravstvenu zaštitu i na adekvatnu zdravstvenu zaštitu. Svaki građanin Hrvatske ima pravo i na jednako, odnosno adekvatno školstvo i uvjete u školi. Dakle ne bez obzira na regiju, bio on živi u Petrinji koja je siromašnija ili u Zagrebu koji je bogatiji. Upravo to proizlazi iz ustavnog prava iz članka 137. dakle da prihodi jedinica lokalne i područne regionalne samouprave moraju biti razmjerni njihovim ovlastima predviđenim Ustavom. Dakle ukoliko toga nema onda ni te stvari ne mogu najbolje funkcionirati. Najbolje ćemo to navesti na primjeru. 92% svih prihoda, svega što se ostvaruje u Hrvatskoj kontrolira centralna državna vlast. Samo 8% prihoda ostaje jedinicama lokalne samouprave i samo sa 8% prihoda jedinice lokalne samouprave upravljaju. U tom procesu očito da nema fiskalne decentralizacije. I ovaj prošlogodišnji Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave ide upravo tome u prilog. Dakle za prošlu godinu, to je statistika, dakle to su brojke, to se ne može intonirati. Veći prihod na strani poreza od dobiti je 1,5 milijardi u odnosu na povećani porez na dohodak za jedinice lokalne samouprave. Dakle opet je to prevagnulo na stranu centralne vlasti, a ne na stranu jedinica lokalne samouprave i to ono što nije dobro je da to nije proces fiskalne decentralizacije. I upravo bi ta dobit koja se ostvaruje u Hrvatskoj, koju ostvaruju svi hrvatski građani, trebala biti usmjerena u dvije stvari. Ne može jedinica lokalne samouprave biti motivirana privući dobit ukoliko od te dobiti nema ništa, ukoliko nema taj dio financijskog kolača, barem jedan dio. A isto tako budući da se dobit raspodjeljuje, znači budući da se dobit ostvaruje po cijeloj Hrvatskoj, dobit bi trebala u biti usmjerena biti u izravnanje. Znači u izravnanje nerazvijenih dijelova Hrvatske u odnosu na razvijene. Dakle riječ je o poreznoj redistribuciji, a ne o poreznoj, tj. fiskalnoj decentralizaciji. To su fakti, to su brojke, to se ne može intonirat Na žalost, ono što je još u Hrvatskoj zapravo problem i što se sagledava kao ključni problem je redistribucija po političkom kriteriju. Dakle bez obzira na sve, ja sam matematičke struke, ali ne postoji jasan i egzaktan kriterij kako i gdje treba dio financijskog kolača u odnosu znači nerazvijeni prema razvijenim dijelovima, općinama, gradovima, županijama otići. Ne postoji egzaktan kriterij i to je ono što je glavni problem. Ne postoji egzaktan kriterij za potpore poduzetničkim zonama prijeko potrebnim poduzetničkim zonama. Ne postoji egzaktan kriterij. Postoji na neki način diskrecijski kriterij. I ono što bih ja zapravo s čim bi zaključio je da na neki način ovu povelju i u svim smislovima i u kojima je odmakla i u nekim smislovima u kojima će ja se nadam odmaći kroz naredno razdoblje treba podržati i treba napraviti sve ne bi li se nastavio proces decentralizacije. Na žalost on je na fiskalnom planu pet godina stagnirao, na deklarativnom i administrativnom planu tu su napravljeni neki pomaci i to ja ne osporavam. No, međutim, na fiskalnom planu je pet godina stagnirao. I u biti bi se zakon o ovoj povelji, zapravo o decentralizaciji trebao zvati zakon o povratu imovine jedinicama lokalne samouprave, jer ono što je bilo etatizirano 93. na neki način mi sada kroz proces decentralizacije opet želimo vratiti jer se to pokazao kao loš eksperiment. Evo, hvala lijepo. Hvala. Imamo ispravak gospodin Damir Kajin, izvolite. raspolaže samo sa 8% tih fiskalnih kapaciteta cijele jedne države. Lokalna samouprava ako u nju ubrojimo Zagreb i 20 hrvatskih županija, raspolaže sa 16%-tnim udjelom u ukupnoj toj novčanoj masi koja se dijeli između države, Grada Zagreba i nekih 560-tak što općina, što gradova, što županija. Jasno tih 16% je nedostatno poglavito kada je riječ o županijama čiji je fiskalni kapacitet uvjerljivo najslabiji, nedostatan i tu treba učiniti neke izmjene jer u protivnom čitav taj sustav će se urušiti. Kako to izgleda u konkretnim financijskim pokazateljima milijardu kuna, govoriti ću malo kasnije za govornicom. Ali istine radi, od tih 100% koliko su proračunski kapaciteti općina, gradova, županija i države, lokalna samouprava raspolaže sa 16%, država znači sa 84%, ali je razumljivo da je to apsolutno nedostatno za jedan ubrzani razvoj poglavito onih krajeva koji nisu miljenici ove Vlade. Hvala lijepa. Kolega je netočno rekao da je 90-tih godina bio pogrešan potez, citiram: "što je vlasništvo nad bolnicama preneseno iz lokalne na državnu razinu". To je bio odličan potez kolega. Imao sam čast predsjedavati sastanku 50 ministara zdravstva početkom 90-tih, 50 ministara europskih zemalja i zaključak je u svim kriznim stanjima centralizirati vlasništvo i financije, jer je ušteda 20 do 30%. Dakle decentralizacija je skuplja 20 do 30% i zato smo to učinili. Isto tako je netočan navod da je nakon toga napravljena decentralizacija vlasništva nad bolnicama, ali ne i fiskalnih sredstava. To je netočno. One županije koje žele financirati svoje bolnice imaju uredne bolnice, dobro održavanje i dobro zdravstvo. One koje to ne žele ili ne znaju poput Šibenika recimo, imaju bolnice koje se raspadaju. Zašto se raspada bolnica u jednoj županiji, a … /Govornik Hvala. Povreda Poslovnika, gospodin Bernardić. Poštovani predsjedniče Sabora, vi možete ispraviti nešto što sam ja rekao, članak 209. i članak 214., no ukoliko ja to nisam rekao, ja sam rekao nešto drugo, da ne prate fiskalne kapacitete, znači onda me na neki način ne možete ispraviti, možete ispraviti nešto što sam rekao. Ja sam tako, tumačim Poslovnik, da, nešto što sam rekao, a ne nešto što nisam rekao, znači rekao sam nešto slično, ali nisam rekao to isto. Evo, hvala lijepo. Ispravak je bio u skladu sa tradicijom u ovom Saboru i mislim da je bio korektan. A, idemo dalje. U ime Kluba HDSSB-a, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite.

o izmjeni i dopuni potvrđivanja Europske Povelje o lokalnoj samoupravi. Žao nam je što odredbe ove Povelje nisu prihvaćene u potpunosti i ranije, nego samo djelomično. A evo kako se približava ulazak u Europsku uniju zapravo evo, i sve ove da kažem Povelje i potvrđivanje Zakona Europske unije, odnosno prijedloga naših zakonskih akata se prihvaćaju i tako i ova Povelja koja je bila na ponudi, da kažem prije 10 godina i o kojoj je gospođa Šuica nešto govorila, ali je dio i prešutjela, a to je da dijelovi ove Povelje tada, odnosno u ono doba nisu prihvaćeni. Čime je to zapravo rezultiralo? Rezultiralo je to da su jedinice lokalne uprave i samouprave na području Slavonije i Baranje doživjele dakle, ekonomsku i demografsku katastrofu. Kada o tome govorim onda nije bitno je li onaj Kajinov model 85. 15. ili ovaj drugi 99. prema 8. je bio u primjeni, dakle, 99., su fiskalni kapaciteti države, 4% grad Zagreb a 4% sve ostale jedinice lokalne uprave i samouprave, što je zapravo nepodnošljivo, što je zapravo i dovelo, a najviše je dovelo do, kažem ekonomske, odnosno gospodarske i demografske katastrofe u Slavoniji i Baranji. To je zapravo omogućila fiskalna centralizacija a decentralizacija funkcija na jedinice lokalne uprave i samouprave pa se onda da kažem iz centralne blagajne dijelilo onako kako je to već netko naveo ovdje ili prema podobnosti ili prema nekim drugim kriterijima, ali ne prema jasnim kriterijima. Ako pogledamo bruto društveni proizvod slavonskih županija, ako pogledamo stope nezaposlenosti slavonskih županija, tu se možda može izuzeti Osječko-baranjska županija, onda vidimo da su te županije sasvim sigurno nakon ratnog djelovanja u velikom gospodarskom zaostajanju za ostalim dijelom Hrvatske. Ja ne kažem da će usvajanje ove Povelje u potpunosti dakle, Europske povelje brzo i hitro nešto promijeniti, hitro, ali u svakom slučaju će trebati donijeti mehanizme, instrumente koji će uključiti odredbe ove povelje i onda mislim da će prema njima doći do nekakve pravednije raspodjele upravo onoga što, o čemu se zapravo najviše govori, o čemu se radi a to je da se ujednači gospodarski razvoj i bruto društveni proizvodi u svim županijama u Hrvatskoj. A o čemu zbori i o čemu može dakle, gunđati, ali jasno je progovorila o tome i, progovorili su o tome i stručnjaci Svjetske banke, pa da ne spominjem ovdje ako nije prijeko nepotrebno možda Hrvatsku biskupsku agenciju koja je jasno uočila zaostajanje općina, gradova i županije Slavonije i Baranje u odnosu na ostatak Hrvatske a pogotovo na neke krajeve središnje Hrvatske i grada Zagreba. Koliko je zakon koji smo ovdje dobili a koji kaže da je, dakle, važeći zakon nejasan, dakle, bivši da kažem zakon nejasan po pitanju odredbi u svezi ovlasti lokalne samouprave, uprave i to da u odredbama u člancima koji ovdje govorim, prvi dio članak 2. kaže ovako, u unutarnjem zakonodavstvu i koliko je to moguće, dakle jedan voluntaristički stav koliko je to moguće, je li. Također imamo ovdje, od lokalnih će se jedinica na odgovarajući način, dakle, potpuno nejasno definirano, na kakav to način, na odgovarajući način, nešto riješiti je li. Ili kaže ovako, u članku 9., članak 9. stavak4.: "Sustavi financiranja prihoda lokalnih jedinica moraju biti dovoljno raznoliki…", itd., "…koliko je to praktički moguće.". Dakle, opet koliko je to praktički moguće. Upravo govori o tome da je centralizacija, fiskalna centralizacija omogućila neravnomjernost razvoja Hrvatske što je evidentno svima onima koji gledaju, koji slušaju, koji imaju oči i uši da to vide, kada dođu u Slavoniju i Baranju, kada prođu dalje od Novske u odnosu na onaj dio od Novske zapadno. Zbog toga, kažem, mi ćemo objeručke prihvatiti ovaj Prijedlog zakona o Izmjeni i dopuni Zakona o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi sa konačnim prijedlogom zakona. I kažem nadamo se da će to uz da kažem mehanizme, odnosno alate, kako se kaže elemente koji će uslijediti na osnovu te Povelje, dovesti do ravnomjernijeg razvoja svih krajeva Republike Hrvatske, ne zanemarujem tu niti jedan kraj, ali u svakom slučaju je očito da su neke odredbe i fiskalna centralizacija doveli do neravnomjernog razvoja Republike Hrvatske u onom dijelu koji se odnosi na jedinice lokalne uprave i samouprave u Slavoniji i Baranji. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak, gospođa Drubravka Šuica. Izvolite. predsjedniče ispravljam netočan navod da sam nešto prešutjela. Znači nisam ništa prešutjela. Dapače baš sam obrazložila razloge zbog kojih je 1997. godine Povelja ratificirana samo djelomice jer se vodilo računa o stupnju do tada u tom trenutku razvoja lokalne uprave i samouprave i budući da su se danas stekle okolnosti danas je pred nama tekst Povelje u cijelosti kojim ćemo ratificirati sve njezine odredbe. Znači ništa nisam prešutjela zastupnik ili gospar zastupnik nije pomno slušao. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je Klub IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

Počnite./ … OK. Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici ja mislim da svi oni koji misle da će nam lokalna samouprava riješiti funkcioniranje tog lokalnog sustava ti su u jednoj velikoj zabludi. Upravo suprotno. Tvrdim da u ovim trenucima kada je vanjski dug Republike Hrvatske 34 milijardi EUR-a, kada samo ove godine treba vratiti 8,4 milijarde EUR-a a da bi to mogli učiniti zadužit ćemo se za dodatnih 11 milijardi EUR-a. Znači funkcioniranje lokalne samouprave će se i ove godine i u godinama koje su pred nama prije svega sputavati. Funkcioniranje lokalne samouprave će se ograničavati i fiskalni kapaciteti lokalne samouprave će slabiti. Ne možete se vi nadati da će doći u godinama pred nama do neke financijske preraspodjele. Možete se nadati ako želite neki brži razvoj svoga kraja jedino u mehanizme koje će podržati ljudi koji tamo žive. Koji će osnažiti svoje gospodarstvo i po tom osnovu crpiti neke nove prihode. Jednom riječju kada je riječ o lokalnoj samoupravi treba se uzdati u se i u svoje kljuse. Ili kao što bi jedan moj susjed govorio: «Nema lezi i donijet će ti Englezi.» Da sam u pravu govori ova preraspodjela poreza na dobit i dohodak. Tako da sada država lokalnoj samoupravi prepušta dohodak u cijelosti ali isto tako u cijelosti ako izuzmemo područja od posebne državne skrbi i brdsko-planinska područja zadržava svu dobit. Uz Zagreb Istra valjda jedina po tom osnovu gubi znatna financijska sredstva s time da Zagreb na svom prostoru ima stacionirane sve nacionalne tvrtke. Jedan HEP, jednu INA-u, jedan THT, banke i tako dalje. A kada, ali i bez obzira na to ta računica za Istru po ovom novom zakonu je strašno ili krajnje nepovoljna. Na primjer Zagreb ima umanjene prihode zbog gubitka poreza na dobit u iznosu od cirka 7%. Županija Istarska čak 13%, a grad recimo Rovinj čak 30%. Ovdje se u obrazloženju na strani 1, to moram citirati, doslovce kaže da tijekom proteklog razdoblja odvijao se kontinuirani proces reforme sustava lokalne i područne, regionalne samouprave, pojedine odredbe Povelje neposredno su ugrađivane u Ustav. Uslijedilo je donošenje niza zakona kojima je između ostalog omogućeno ili omogućen neposredan izbor nositelja izvršne vlasti u jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave. Stvoreni su normativni uvjeti za postupak daljnje decentralizacije kako funkcionalne tako i fiskalne. Donesen je i određeni broj posebnih zakona za područje lokalne, područne i regionalne samouprave i tako dalje i tako dalje. Sve će se reformirati u ovoj državi ali lokalna samouprava neće. Zašto se neće reformirati lokalna samouprava? Zato jer bi to značilo jačanje jedne strukture vlasti. One koja je najbliža građanima na račun recimo državne centralne vlasti. A nijedna vlast kako stvari stoje u ovoj zemlji dio svoje moći neće prenijeti na neku drugu vlast. Nije to bio slučaj vidimo do 3. 3. siječnja, nažalost ni nakon 3. siječnja. Nije to slučaj niti evo nakon dolaska ili povratka HDZ-a na vlast. Svi ćete se složiti sa mnom da je moć novac. Ako bi se neka vlast dovoljno osamostali da može recimo bez Vlade bez Vlade kao što to može Grad Zagreb sa 7 milijardi kuna iako usuđujem se reći Bandić daleko više treba Sanadera i u ovakvim situacijama nego što recimo Sanader treba Bandića, onda ćeš imati jasno manje utjecaja na tu lokalnu vlast a to, ili na tu strukturu vlasti, a to onaj tko je na vlasti sebi ne želi priuštiti. Kada se Hrvatska najbrže razvijala? Bilo da je riječ o Istri, bilo da je riječ o Slavoniji, bilo da je riječ o Dalmaciji i tako dalje. Najbrže se razvijala po Ustavu iz godine 1974. Istina, nakon 1990. godine bio je rat, gospodarstvo se urušilo, izgubljena su tržišta i tako dalje tada po Ustavu iz 1974. godine u nekim trenucima čak 60% fiskalnih kapaciteta neke sredine npr. jedne općine Buzet ostajalo je toj sredini gdje je taj novac i nastajao. Danas lokalna samouprava raspolaže sa, znači govorim sada o općinama i gradovima, sa 9% tog fiskalnog državnog kapaciteta. Županije raspolažu negdje sa 2%. Grad Zagreb sa 5%. Ukupno je to 16%. Ili kako je to iskazao Državni ured za reviziju recimo prošle godine. Od 107,7 milijardi kuna, pardon, pardon, od 128,3 milijardi kuna na državu otpada 107,7 milijardi kuna. To je 84%. Na Grad Zagreb 6,6 milijardi kuna, 5%. Na županije, gradove, općine 14 milijardi kuna ili tih 11%. Tvrdnja koju sam pročitao ovdje u ovom obrazloženju, citiram: «Da su stvoreni normalni uvjeti za daljnju decentralizaciju» jednostavno ne stoji. Ja ne želim vjerovati recimo u onaj scenarij kojega je u jednom trenutku spomenuo, financijskog sloma gospodin Rohatinski, ali dok ova država samo ove godine treba vratiti kao što rekoh 8,4 milijarde EUR-a a da bi to mogli učiniti zadužit ćemo se za dodatnih 11 milijardi EUR-a decentralizacije u Hrvatskoj biti neće. Tog filma mi nažalost gledati nećemo. A što je pokazao i ovaj Proračun za 2008. preko 80% svih sredstava takoreći ide za plaću, za zdravstvo, za socijalu, za branitelje i tako dalje. Proračun kada je recimo Istra koja sa 4 i pol posto stanovnika puni proračun čak u iznosu od 10% u istom zastupljena kada gledamo kapitalne investicije sa svega nekih 30 ili 40-tak milijuna kuna što jasno vrijeđa tim više što je Istra sama morala izdvajati svoja vlastita sredstva, ne kao što su druga brodogradilišta dobivala od države recimo za sanaciju brodograđevnog sustava. Kao što smo isto tako sa svojim novcima morali sanirati svoje banke za razliku od drugih u Hrvatskoj itd. Ovdje se kaže i ovdje i na to se želim posebno referirati da i neposredan izbor načelnika, gradonačelnika, župana je u funkciji decentralizacije. Ja tvrdim da oni koji to pišu ili lažu ili su hajde da upotrijebim blaži termin u jednoj velikoj zabludi. IDS da se razumijemo apsolutno pozdravlja neposredan izbor tih lokalnih dužnosnika, ali se isto tako zalažemo i za neposredan izbor zastupnika. Gdje je gospodo problem? Neće problem decentralizacije riješiti dužnosnici na lokalnoj razini jer oni ne donašaju ili ne stvaraju zakone. Nije to ovlast jednog načelnika, gradonačelnika, župana. To mogu sami zastupnici. Znači, neposredan izbor zastupnika direktno vodi ka jačanju lokalne samouprave, jačanju decentralizacije itd. Međutim, to ne žele jasno dvije najveće a dok se ne omogući neposredan izbor zastupnika još jedanput nema decentralizacije, nema jačanja uloga parlamenta, nema slabljenja izvršne vlasti kao što recimo neće biti ravnopravnosti spolova u Parlamentu jer je za pretpostaviti da bi tim izborom eto dobili u pravom smislu te riječi najbolje. Znači, još jedanput ako se Hrvatska želi decentralizirati nije dovoljno da budu birani samo lokalni dužnosnici već i zastupnici. Ali rekoh, taj najdemokratskiji film u ovoj državi još neko vrijeme na žalost nećemo gledati. Drugo, kako se bude vršio pritisak javnosti, socijale na centralnu vlast tako će ta centralna vlast sigurno na lokalnu vlast spuštati određene funkcije. To i vidimo, ali na žalost ne spušta ili neće spuštati novac. Novac će država zadržavati za sebe. Zašto? Između ostalog kao što je netko rekao prije da bi i ucjenjivala lokalnu samoupravu, odnosno da bi na taj način vladala i u onim sredinama gdje nije ekipa koja je danas na vlasti ostvarila vlast. Tamo po Ustavu iz godine '74. kada je Hrvatska bila najviše decentralizirana, kada se Hrvatska najbrže razvijala i Slavonija i Dalmacija i Istra i Zagorje itd. Skupštine općine birali su i suce i inspektore i šefa narodne obrane i šefa teritorijalne obrane i šefa financija i policije i katastra. A danas lokalna samouprava ne može utjecati ni na ponašanje matičara, pa čak lokalna samouprava neće uskoro moći niti određivati radno vrijeme trgovina u jednom Poreču, Dubrovniku, nego će nam o tome odlučivati zastupnici iz Bjelovara ili ne znam odakle svaka čast. Svatko ima legitimitet koji apsolutno ne razumiju kako funkcionira turizam u sezoni i tome slično. Molim? Da. Istina, nešto se ovdje malo promijenilo kada je riječ o graditeljstvu itd. Međutim, ja mislim da eto upravo zbog toga što Hrvatska nije decentralizirana Hrvatska prolazi krizu kroz koju i prolazimo. prolazimo. Istina, netko će ovdje reći, hajde nisu skupštine općina možda u onim sazivima birali baš i suce ili šefa policije. Birali su to komiteti. O.k. što možda nije daleko od istine, ali istina je da nikada prije i nikada poslije lokalna samouprava se nije brže razvijala nego što je to bio slučaj tada kada su skupštine općina kao što se to voljelo tada govoriti imale status gotovo malih federativnih jedinica. Što se ovim predlaže vidimo ovdje na strani drugoj. Javne ovlasti prvenstveno se obavljaju na razini najbližim građanima citiram, daljnje preciziranje odnosno u vezi s poslovima dodijeljenim lokalnim, područnim, regionalnim jedinicama s njihovom stvarnom mogućnošću da ih obavljaju na učinkovit, ekonomičan način itd. sve je to načelno ali od toga na kraju kako stvari stoje u Hrvatskoj neće biti ništa, ali dajte barem jedno. Osnažite gospodo prije svega to treba, u to treba uvjeriti ekipu u Vladi, osnažite kapacitete hrvatskih županija. Ti kapaciteti su apsolutno nedostatni. Prije smo govorili o zdravstvu. Centralizacija zdravstva možda je '93. ja sam bio apsolutno i tada protiv toga bila nužna u nekim krajevima pogođenim ratom itd. Ali nije problem toliko tko je vlasnik već gdje odlaze sredstva za zdravstvo. Najbolje zdravstvo govorim to opet sa aspekta aspekta Istre imali smo kada su tamo bili SIZ-ovi. Tada je sustav zdravstva bio najbliže građanima. Devedesete godine zdravstveni sustav u Istri ostvario je nekih 18 milijuna maraka suficita, a imali smo silnu gradnju, a danas nam se sustav raspada. Izgleda možda malo bolji nego u Šibeniku ili u nekim drugim županijama. Odgovornost slažem se je na upravi, na županiji, ali prije svega na državi koja je svo ovo vrijeme sa mizernim limitima usuđujem se reći kažnjavala neke prostore. Županije su danas prostori koji nemaju ni jednog kvadratnog centimetra zemljišta u svom vlasništvu, bilo da je riječ o građevinskom, poljoprivrednom ili turističkom. Sve je to kolega prije rekao nacionalizirano '93. bez tvrtki, bez mogućnosti zaduživanja o čemu odlučuje ministar. Jasno je da ovu povelju valja ratificirati ali od toga ja se bojim još dugo kruha neće biti, a ono što bih usput također rekao što smatram da bi trebalo učiniti preraspodijeliti sredstva između države, lokalne samouprave, da jedna trećina svih sredstava se dijeli između županija i normalno gradova i općina. Znači 33% županijama, gradovima, općina, 60 i koliko 7% onda onda državi. Za kraj, šta mi istječe vrijeme? Je. Ništa, ako je isteklo, za kraj, ništa treba podržati ovu povelju, koliko smo bili iskreni prema lokalnoj samoupravi svjedoči da smo '97. usvojili minimum prava, ovo je još nešto, ali sve zajedno više nego nedostatno.

Htio bih replicirati kolegi Kajinu koji je dosta toga naveo i rekao je ništa na kraju, a osobito onu tvrdnju da je hrvatska Istra najbolje živjela prema Ustavu iz '74. Ja bih volio kad bi to tako bilo, ali dragi Damire, ne možemo zaustaviti vrijeme niti živjeti u prošlosti jer prošlost je nešto što je zauvijek nestalo, a ta prošlost je bolje da se zaboravi. Kada danas sa točke sociologije države uzmemo kakva su prava bila tada, što je bilo sa demokracijom, što je bilo sa privatnim vlasništvom, što je bilo sa zaštite prirode i okoline i niz drugih stečevina, ona civilizacijske vrijednosti koje danas razvijeni svijet misli da pripada onom najvećem zenitu razvoja, onda moram reći da u Istri nije bilo tako dobro ni u Hrvatskoj i da kad bi ta vremena ostala, mi bismo i dalje bili puno sporiji, puno teže bi se razvijali. Uzmi samo u obzir da danas u Poreču na najboljim mjestima metar kvadratni zemlje, tko želi sagraditi svoju vilu ili kuću je tisuću eura, da imamo šansu kapitalizirat svoj prostor, ali imamo šansu i živjeti sebe, imamo šansu proizvoditi svoj život, imamo šansu biti subjekt života. Na temelju onog Ustava, ako bih osobno govorio, mogao bih navesti vrlo neugodne neugodne primjere što je radio komitet i kako je po tuđim leđima vježbao prste i kako nije mogao čovjek ni misliti ni reći ono što je htio. Ali reći ću da je bilo i nekih dobrih stvari. Reći ću da je bilo lijepo šetat se Buzetom kad je šef policije bio, kojeg si ti iz komiteta postavio, kad je šef suda bio kada si učinio što si htio,

želim da je ovo šansa za svih koji hoće, ali šansa da rastemo iz sebe, a ne da čekamo da je onaj Englez donese. Hvala vam. **Bebić, Luka (SDP)** Gospodine predsjedniče, nije moguće po našem Poslovniku podnositi repliku kad zastupnik govori u ima kluba. To je sada ovdje učinjeno i ja mislim da se to više ne bi smjelo događati jer se to do sada nikada nije dogodilo. Potpuno ispravno. Zahvaljujem na upozorenju, točno je to bilo. Točno je to bilo i kad god napravimo pogreški, priznat ćemo je, za razliku od nekih koji to nikad ne naprave. Dakle, ispričavam se gospodinu Kajinu i svima jer nema replike na izlaganje u ima klubova. Dakle, to je moja pogreška. Idemo dalje, ispravak netočnog navoda. Gospodin zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano Kolega je netočno naveo da je lokalna samouprava birala predsjednike sudova, policije itd. u bivšem sustavu. Naime, svaki izbor takve osobe bio je isključivo u nadležnosti komiteta. Komiteta. U totalitarnom komunističkom sustavu jedino je komitet bio taj koji je imenovao i postavljao, a jedini kriterij je bilo politička partijska podobnost. Druga stvar, kolega rekli ste da je '93. Hrvatska država nacionalizirala. Nije Hrvatska država nacionalizirala, nacionalizirala je, Jugoslavija je nacionalizirala, otela, uzela, ukrala ljudima ono što je bilo njihovo, a Hrvatska država to danas i do dana danas vraća tim istim ljudima ono što je moguće vratiti. Prema tome nije Hrvatska, nego je to napravila Jugoslavija. Doista je nevjerojatan ovaj vaš pokušaj povijesnog revizionizma i mislim sa morate paziti što govorite u Hrvatskom saboru. **Kajin, Damir (IDS)** Pa Hrvatska država je uzela svo poljoprivredno zemljište općinama Imamo još jedan ispravak, molim vas. Gospodin Krunoslav Markovinović. Izvolite. Pa evo gospodine predsjedniče. Veli gospodin Kajin, nova će država zadržati za sebe da bi vladala u sredinama gdje nije na vlasti, što apsolutno nije točno. Jer po njegovom, znači ako država tim sredinama ne daje novac, definitivno neće privući ljudi, ako daje, ulaže tamo, znači da je dobro za te sredine. činjenica je da uz sve ove neistine zamišljam kako bi trebalo prugu, recimo od Rijeke koja se projektira, kako bi ta pruga trebala ići? Vjerojatno od Karlovca. Onda bi zaobišla Zagreb, a na kraju definitivno bi zaobišla Koprivnicu, jel? A pruga se projektira i pruga će se izgraditi. Hvala. Prije gospodina Palarića u ime predlagača, obavještavam da je predsjednik Odbora za gospodarstvo, gospodin Dragan Kovačević zakazao sjednicu odbora u 14,30 sati danas u dvorani Janka Draškovića. U ime predlagača, gospodin državni tajnik Antun Palarić. Izvolite. **Palarić, Antun** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ma svaki put kad se govori o lokalnoj samoupravi, nameće se teza da su nekada općine, i tada su bile općine kao lokalne jedinice u bivšoj Jugoslaviji imale veće ovlasti i pokušava se nametnuti teza da lokalna samouprava je tada bolje funkcionirala. Već je dosta toga ispravljeno od uvaženih zastupnika, ali ja ću još jedanput u ime Vlade naglasiti, lokalna samouprava prije demokracije nije postojala i nije mogla postojati. Bilo je potrebno stvoriti političku situaciju da se mogu osnovati političke stranke, da se mogu čuti različite političke opcije, da se mogu građani organizirati i trebalo je osigurati pretpostavke da se mogu provesti slobodni demokratski višestranački izbori i tek tada sa uvođenjem demokracije može se uvesti i lokalna samouprava i mogla se uvesti. Što se tiče imovine, vrlo dobro mi je poznato da je velika imovina bivših općina, nekadašnje društveno vlasništvo ostalo na raspolaganje županijama, gradovima, općinama i oni su mogli u roku od 6 mjeseci od provedbe izbora sporazumom podijeliti imovinu. Ne šumsko zemljište, ne poljoprivredno zemljište, ali građevinsko zemljište, zgrade, javna poduzeća tada lokalna i u mnogim sredinama je doista tako napravljeno. Država čak nije ni za svoje urede, ni za tijela državne uprave imala osigurane prostore gdje nije postignut sporazum. Sporove je rješavala komisija Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima županija, gradova i općina i primijenila je kriterij tako da se imovina dijelila između

Netočno je što je ustvrdio gospodin državni tajnik da prije 90-te lokalna demokracija nije uopće postojala. Istina je da su bile izvitoperenosti, o tome neću uopće ni ponavljati, i zlouporabe. Da se rukovodilo i sve ono što je rekao, složila bi se kolega Šetić iz komiteta komiteta općinskih. Ali postojali su zborovi građana, postojale su mjesne zajednice, koliko su one bile efikasne i tako, a evo kolega možete se smijati ali i gospodin državni tajnik je tako izabran za suca. Imamo još jedan ispravak, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Općine su apsolutno imale veće ovlasti po Ustavu iz 74. nego što to imaju danas općine, gradovi i ne znam 20 hrvatskih županija. Dobro, ajde mogu čak i pristati na to da su komiteti birali koga su birali kao što je komitet izabrao na mjesto suca današnjeg državnog tajnika kao što bi rekla malo prije moja kolegica ili naša kolegica. Ali je isto tako istina da nas građani biraju, a opet netko te funkcije znamo kako i po kojim ključevima te funkcionare postavlja. kada je riječ o imovini. Županije gospodine državni tajniče, nemaju ni jednog kvadratnog metra poljoprivrednog, šumskog ili građevinskog turističkog zemljišta ili tzv. turističkog zemljišta. A ono što mene vrijeđa što nisam stigao reći, reći ću sada, da to turističko zemljište ne želimo regulirati ni do današnjeg dana. Da naši tajkuni koriste stotine i stotine hektara kampova i nikome ne plaćaju niti jednu kunu naknade po onom principu ako imaš još ću ti dati, ako nemaš onda ću ti uzeti, ali barem to onda promijenimo. Hvala. Pojedinačna rasprava. Prvi je gospodin zastupnik Krešimir Gulić. Izvolite. **Gulić, Krešimir (HDZ)** Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo već je u samom uvodu rečeno da je 97. godine Republika Hrvatska ratificirala Europsku povelju o lokalnoj samoupravi u ograničenom opsegu. Evo danas je pred nama prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona gdje bi neke od članaka koji nisu bili 97. uvršteni u ratifikaciju sporazuma, trebali u svakom slučaju prihvatiti. Koja su pitanja evo koja se predlažu, urediti ovim zakonom. Bito je da ovim zakonom se mijenja i dopunjuje Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi te se Republika Hrvatska u skladu članka 12. stavka 3. Povelje, izražava spremnost biti vezana i i drugim odredbama, tj. paragrafima povelje uz one sadržaje sadržane u članku 3. Zakona o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi. Članci koji se obuhvaćaju i Prijedlogom zakona o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi dopunjavaju se sa člancima evo člankom 4. stavak 3., 5. i 6., članak 8. stavak 3., članak 9. stavak 4., 5., 6., 7. i 8. i članak 10. stavak 2. Evo članak 4. nam govori o djelokrugu lokalne samouprave. Kaže javne će se ovlasti obavljati tako da se preferira da pripadaju vlastima koje su najbliže građanima. Prilikom dodjele ovlasti neke druge vlasti mora se voditi računa o širini i prirodi zadaća i o zahtjevu učinkovitosti i ekonomičnosti. Stavak 5. kaže da u slučaju kada središnja regularna vlast prenese ovlasti na lokalne jedinice, one će koliko je to moguće, slobodno prilagoditi njihove primjene lokalnim uvjetima. Pa ja bih tu htio reći da imamo evo prošle godine je donesen Zakon o prostornom uređenju i gradnji di je rečeno da se evo sa nivoa državne uprave spušta na lokalnu tj. regionalnu, županije i gradovi veći od 35 tisuća stanovnika. Sami mogu sada izdavati građevinske i lokacijske i sve one uporabne dozvole što ja mislim da je jako dobro. Evo ja govorim pošto dolazim iz jedne općine koja je u jednom ekspanziji, u jednom razvoju, mogu reći da obavljali smo razgovor u županiji i borimo se da to da županijski uredi omoguće jedinicama lokalne samouprave, znači općinama da i one osnuju podružnice ili područne urede na svojim područjima. Mislim da je to za svaku pohvalu, jer konkretno evo moja općina ima sada otvorenu zonu od 150 hektara i investicije su velike i domaćih i stranih ulagača koji su zainteresirani za ulaganje i onda se događa da vi na žalost ne možete rješavati probleme npr. u ispostavi Zaprešić u uredu Zaprešić jer je tam prenatrpan i mislim da na ovaj novi način da imamo mi mogućnost da imamo takve ispostave u svojim općinama uveliko ćemo olakšati i domaćim i stranim investitorima i našim građanima da lakše ishoduju sve one dozvole koje su nam potrebne da bi evo i te zone saživjele i da bi se ti problemi koji su do sada evo bili dosta dugotrajni da bi se što prije riješili. Evo članak 8. nam govori o upravnom nadzoru akata lokalnih jedinica u tom slučaju kaže se da upravni nadzor nad lokalnim jedinicama mora se obavljati tako da se poštuje razmjeritost između širine intervencije nadzorne vlasti i važnosti interesa koje se smjera štititi. Članak 9. nam govori u stavcima 4., 5., 6. i 7. kaže stavak 4. da svaki funkcionirani prihod lokalne, financijski prihod lokalne jedinice mora biti dovoljno raznolik i evolentni kako bi mogli slijediti koliko je to praktički moguće promjene stvarnih troškova obavljanja lokalne vlasti. Da sada ne nabrajam sve članke. Evo članak 10. stavak nam govori u stavku 2. da svaka država mora priznati prava lokalnim jedinicama da se udruže radi zaštite i promicanja njihovih zajedničkih interesa i da pristupe i međunarodnim udruženje lokalnih jedinica. Ono što ću reći tijekom proteklog razdoblja obavljeno je, odvijalo se kontinuirani proces reforme sustava lokalne i područne samouprave. Pojedinim odredbama neposredno se usklađuje i sa našim Ustavom. U proteklih nekoliko godina uskladilo je donošenje niza novih zakona kojima između ostalog omogućava se neposredni izbor nositelja izvršne vlasti jedinicama lokalne samouprave. To znamo da je novim Zakonom o izboru općinskih načelnika, gradonačelnika i župana evo koji je prošle godine donesen. Potpuno se slažem s tim zakonom, ali ima možda jedna nedorečenost koju sam ja kad sam čitao nisam našao, piše da da 1/3 vijećnika može pokrenuti postupak za izglasavanje nepovjerenja tj. raspisivanje referenduma za smjenu načelnika, gradonačelnika ili župana, i to može nakon 6 mjeseci nakon izbora pa onda svakih 12 mjeseci, ali nigdje nije unutra upisano što se događa sa tim predstavničkim tijelom ili vijećem ili gradskim, općinskim ili skupština županijskom. Ako taj referendum padne prvi, drugi put, da li oni kakve posljedice snose ako to ne prođe? Jer, mislim ima posljedice za izvršnu vlast, ali nema nigdje kakve su posljedice za predstavničku vlast. Možda treba o tome malo porazgovarati i vidjeti prije nego krenemo evo u te naše izbore. Isto tako, stvoreni su i normativni uvjeti za postupak daljnje decentralizacije, kako funkcionalne tako i fiskalne. Donesen je i određeni broj posebnih zakona za područje lokalne i regionalne samouprave koje moramo spomenuti da su to Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o postupku primopredaje vlasti, donešen zakon prošle godine, pa imamo Zakon o prostornom uređenju i gradnji, pa imamo tu Zakon o izboru, kako sam rekao, općinskih načelnika, gradonačelnika i župana, izmjene, donesene su i neke izmjene od 2001., pa '05., pa '07., to su u samom Zakonu o lokalnoj samoupravi. Moram se tu malo vratiti na prijašnje diskusije gdje su kolege govorile o porezu, onom porezu na dobit koje je sad prihod države i o porezu porezu na dohodak koji je sad prihod jedinica lokalnih samouprava. Puno puta je već ovdje u sabornici rečeno kako su neke općine i gradovi u velikim gubicima, da su se smanjili proračuni. Ja to mogu demantirati. Ima, malo sam išao istraživati, ima jedna županija, kako je rekao gospodin Kajin, to je Istarska, ima jedan grad, to je Rovinj i jedno dvije općine u cijeloj državi koje su imale upravo smanjene prihode s tog naslova. Sve druge općine, inače kao načelnik sam si dao truda pa sam razgovarao sa svojim kolegama okolnih općina, nitko nije imao manje prihode s tog naslova, svi su imali veće prihode. I ako hoćemo to istinito reći, treba reći istinu da su sve općine prošle godine i gradovi radili rebalanse kako bi povećali upravo svoje prihode s tog naslova, jer su prihodi porasli, nisu se smanjili. Kad govorimo o '74. moram reći gospodinu Kajinu, ja pamtim te godine i tih '74. godina kod mene su u Bistri gradio se vodovod, asfaltirale su se ulice, ali nije bilo pomoći, nijedne, onog jedinog dinara od bilo koje općine u koju smo spadali onda, Zaprešić ili bilo koga drugog. Sve je bilo dobrovoljnim radom, sve su ljudi samo doprinose izdvajali, plaćali, gradili, nitko im nije ništa pomagao iz ondašnje vlasti. Sve su ljudi radili na taj način, danas je to sasvim druga priča, jer velim evo iz iskustva kojega imam u ovih 13 godina kako obnašam izvršnu vlast u općini, znam da evo država je u veliko pridonijela tome i pomagala je od brdsko-planinskih područja, posebne državne skrbi i moramo priznati da veliki dio sredstava, a to nije rečeno možda kad se govori o financiranju, upravo imamo jako puno gradova i općina koje su oslobođene i plaćanja onih određenih poreza, gdje im ide sav prihod od poreza na plaće itd., Mislim da uveliko gospodarski razvoj jedne lokalne samouprave ovisi o pojedincima tj. o izvršnoj vlasti koji obnašaju u toj općini ili gradu ili županiji. Ja ću govoriti opet primjer svoje općine gdje smo išli maksimalno stimulirati znači naše domaće i strane investitore, gdje smo im smanjili komunalne doprinose, gdje smo im ukinuli komunalnu naknadu u prvoj godini, pa tek u petoj plaćaju punu cijenu. htjeli uzeti sve novce od njih, kako se veli orobiti ih, nego smo im dali mogućnosti da izgrade hale, da krenu, da zapošljavaju ljude i razmišljamo da su prihodi ne samo ti, nego su prihodi od zapošljavanja, od komunalnih doprinosa itd. Mislim da, velim, evo to su neki razlozi kojima sigurno u jednoj jedinici lokalne samouprave sigurno ovisi o ljudima koji je vode. Evo donošenje ovoga zakona Republika Hrvatska uvrstila bi se u skupinu zemalja koje su usvojile najviše standarde s područja lokalne i područne samouprave i stoga evo ovaj zakon ću kao takav i podržati. Hvala vam. Luka (HDZ)** Hvala. U 10,28 sukladno članku 207. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu 10 minuta. Sada imamo repliku. Prva je gospodin Borislav Matković. Izvolite. gospodine predsjedniče. Replika ide kolegi mom Guliću, u prilogu jasno ovih prethodnih rasprava. Odnosi se na to da nema, kaže, promjena u jedinicama lokalne samouprave i ne ide. Pa već promjene su već nastale samim time što živimo u jednom demokratskom ozračju, višestranačju, a ne po nečijem diktatu da živimo. I danas da nema tog ozračja zasigurno ni ja ne bih sjedio u ovom Visokom domu, nego bi netko drugi po diktatu došao. Isto tako, treba kazati da je novi Zakon o neposrednom izboru gradonačelnika, načelnika, župana itd. jedan izuzetan pomak naprijed i jasno da ograničava dosadašnji način izvršne vlasti i ide korak naprijed, daje veće ovlasti i gradskim vijećima itd. To je dakle jedan iskorak zasigurno naprijed. A govoriti ovdje o tome da pomaka, nema dakle razvijenosti zapravo u tom pogledu isto tako nije točno. Pa, samim time što država određena područja svrstava u područja od posebne državne skrbi, brdsko-planinska područja, daje poseban status tim područjima i mogućnosti njihova razvitka. na primjeru grada Vrgorca da smo mi to dobro iskoristili u poduzetništvu. Zona Vrgorac je iznjedrila jednu mesnu industriju, braću Pivac. Doveli smo jednog Kracha iz Njemačke, dakle doveli smo respektabilne firme koje zasigurno ne bi bile tu i u takvoj snazi i moći da nema direktne pomoći Vlade Republike Hrvatske i resornih ministarstava. Isto tako, poljoprivreda na našom području doživljava jedan izuzetan i znakovit iskorak naprijed zahvaljujući prvenstveno pomoći i poticajima koje imamo od države. Dakle, Vlada stoji i resorna ministarstva iza nas stoje to je nepobitno. Nova zona koju radimo uz autocestu na Ravči također se gradi uz pomoć države. Prema tome gospodo, svim novim zakonima o jedinici lokalne samouprave i svi oni koji zapravo …

Poštovani predsjedniče. Pa ja ću se složiti sa kolegom Gulićem u smjeru daljnje administrativne decentralizacije i definitivno tu se slažemo i tu treba ići. Slažem se također u ovom dijelu u kojem je govorio oko problema sa izborom lokalnih načelnika i gradonačelnika. To je jedan problem s kojim ćemo se susresti nakon slijedećih lokalnih izbora vrlo vjerojatno. No međutim, ono s čime se ne mogu složiti zapravo ono što nije istina je da da je došlo do fiskalne decentralizacije novim porezom tj. financiranjem jedinica lokalne uprave i samouprave. Dakle, prema podacima za prošlu godinu to su matematički podaci, njih možete izvući, njih možete provjeriti. Ukupno više je ostalo u državnom proračunu na temelju tog novog zakona 1,5 milijardi. Naravno, nisu svi izgubili. Izgubili su neki. Vi ste spomenuli neke najveće koji su izgubili, niste spomenuli grad Zagreb koji tu participira sa 789 prema podacima od od prije mjesec dana sa 789 milijuna kuna. Dakle, nisu svi izgubili ali u načelu je manje novaca u jedinicama lokalne uprave i samouprave. I ono što još moram naglasiti je da je vrlo demotivirajuće i o tome sam rekao kad sam imao uvodnu raspravu u ime kluba i kolega Matković je tu pričao o mesnom industriji u svom gradu Vrgorcu. Vrlo je demotivirajuće za lokalnu vlast, za one ljude koji obnašaju odgovornost na najnižoj razini da ne mogu privući ulaganja upravo iz osnova da dio dobiti se od tih ulaganja njima ne vraća. I u tom smjeru dio dobiti koji je bio prije ovog zakona da li u tom omjeru ili nekom drugom bi trebao ostati jedinicama lokalne samouprave a dio dobiti koji se ostvaruje na nacionalnoj razini koji ostvaruju svi građani Republike Hrvatske bi trebao ići za ravnomjerni razvoj iste države, znači države gdje živimo Hrvatske. Hvala. Odgovor gospodin Gulić. Izvolite. **Gulić, Krešimir (HDZ)** Kolega, ne znam da li ste si dali truda. Ja kako sam rekao obnašam funkciju načelnika četiri mandata i stvarno sam u toj lokalnoj samoupravi kako se kaže doma. Analizom i grad Zagreb nije izgubio ništa upravo s ovog naslova što se tiče prihoda na dobit i prihoda na plaće. A tko će mu to priznati? Ja sam osobno si dao truda pa sam kontaktirao neke općine i gradove. Svi su imali određene rebalanse, povećavali su proračune upravo s tog naslova. ovo što se tiče nekakvih osobnih primjera, pa ja vam govorim evo svoj osobni primjer da ovisi o nositeljima vlasti u jedinici lokalne samouprave da li će oni stimulirati da taj kapital domaći i strani ulazi. Ima masu načina, od smanjenja komunalnih doprinosa, od najprije rješavanja komunalne infrastrukture, od oslobađanja plaćanja komunalne naknade. Ja sam napravio, moje proizvodne hale tek u petoj godini plaćaju punu cijenu dok za trgovačke centre to ne dajemo, rekli smo platite odmah. Zanimaju nas samo oni koji proizvode i zapošljavaju. Znači, tima dajemo stimulaciju. stimulaciju. Mislim da to uvelike ovisi o gradonačelnicima, načelnicima i županima i to se vidi iz priloga okolnih općina i gradova koliko se tko trudi, koliko se zna tko izboriti i koliko ima osjećaj upravo za sve te stvari. Hvala. Ispravak gospođa zastupnica Tanja Vrbat. Izvolite. **Vrbat Grgić, Tanja (SDP)** Hvala, predsjedniče. Htjela bih ispraviti krivi navod uvaženog kolege Gulića, odnosno ne krivi navod nego krivo navođenje javnosti u smislu povećane fiskalne decentralizacije u našoj zemlji vrlo kao dobrim potezima hrvatske Vlade. Pošto ste spomenuli općine i gradove u Istri nominalno se možda proračunska sredstva smanjila u Rovinju još dvije općine, međutim ta su sredstva se povećala toliko za par tisuća kuna ili toliko marginalno da to uopće ne možemo nazivati nekim velikim korakom naprijed. Prema tome, molim vas da ne navodite hrvatsku javnost na krivo mišljenje a osim toga troškovi života su svugdje pa tako i za gradove jako povećani i svakim danom su sve veći. Prema tome, to nikako ne možemo nazivati fiskalnom decentralizacijom. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Nije izričito zabranjeno Poslovnikom zavoditi javnost.

U vezi ovog zakona morao bih početi sa jednom konstatacijom i riječi konačno. Naime, ovo će biti po prvi put u više od četiri godine kada ću u Saboru podržati prijedlog zakona kojega u ime Vlade u Hrvatskom saboru obrazlaže i brani gospodin Palarić državni tajnik i vjerujem da će to i njemu biti osobito drago, i to naprosto iz razloga što ovaj prijedlog zakona u sebi sadrži prijedlog kojeg sam sa saborske govornice iznosio prije dvije godine predlažući i moleći Vladu da Europsku povelju konačno ratificiramo u cijelosti. tadašnji stavovi i obrazloženje Vlade bili su nešto drugačiji. Meni je zaista drago da je samo u dvije godine došlo do promjene stava i Vlada odlučila Saboru predložiti ratifikaciju i do tada neratificiranih dijelova povelje. Prije samog sadržaja zakona koristim ovu priliku da se ponovno vratim kolegama zastupnicima i kolegicama koji u ovoj raspravi ali i ne samo u ovoj raspravi često govore o lokalnoj upravi i samoupravi. Ne postoji u Hrvatskoj lokalna uprava i samouprava. Postoji državna uprava, lokalna, regionalna i mjesna samouprava. Reći lokalna uprava i samouprava to je isto kao da branite tezu da postoji drveno željezo. Mi ovdje predstavljamo vlast. Ljudi nas, građani gledaju i slušaju i ukoliko ćemo i dalje ponavljati nešto što ne postoji i njih dovodimo u zabludu, zabunu jer i sami imaju dovoljno poteškoća da razliku županijsku regionalnu samoupravu od ureda državne uprave na području poneke županije, i njihove ovlasti, zadaće i nadležnosti. Nemojmo barem mi ovdje govoriti o nečemu čega nema. Nema lokalne uprave i samouprave. Ja ću glasati dakle za prijedlog ovog zakona s velikim veseljem, ali imam dva pitanja. Prvo pitanje namjenjujem gospodinu Palariću državnom tajniku. Da li ratifikacijom preostalih dijelova ove povelje mi na prijedlog Vlade u Saboru moramo izmijeniti i pojedine zakone koje imamo u cilju primjene same povelje? Drugo pitanje upućujem nama svima ovdje u sabornici. Da li ratifikacija ove povelje u cijelosti znači i da mi moramo promijeniti svoje ponašanje, pa i Poslovnik i primjerice odbiti raspravu o bilo kojem prijedlogu zakona bez obzira tko ga predlaže koji se odnosi na ovlasti, djelokrug, financiranje, prava i obaveze mjesne, lokalne i regionalne samouprave ako predlagatelj nije pribavio mišljenje udruge općina, udruge gradova i zajednice županija? Zašto postavljam ova dva pitanja? Ono što danas ratificiramo, i to je moj prvi razlog, članak 4. stavak 6. te Povelje glasi: "Lokalnoj jedinici će se, koliko je to moguće, pravovremeno, na odgovarajući način pitati za mišljenje u postupku pripremanja i donošenja odluke koje je se neposredno tiču.". Ovo sada dakle, ratificiramo. Imamo li dakle, pravo glasati za bilo koji zakon koji se tiče lokalne, regionalne samouprave i mjesne, ako ne znamo što oni o tome misle. Dozvolili smo im zakonom organiziranje njihovih udruga i …/Govornik se ne razumije./… njihova je zadaća da daju mišljenje o prijedlozima bilo odluka, bilo zakona. Drugi razlog članak 9. stavak 4. se ne razumije./… koliko je to praktično moguće promjene stvarnih troškova obavljanja lokalnih ovlasti. Ako ništa drugo, ratifikacija ove odredbe nam nameće zadaću da proanaliziramo koja su to financiranja. Ja sada ne tvrdim da je dobar ili loš, da daje više ili manje novaca, ali da li zadovoljava ovom kriteriju. Treći razlog, također članak 9. stavak 5., zaštita financijski slabijih lokalnih jedinica, traži prihvaćanje odgovarajućih postupka ili mjera financijskog ujednačavanja u cilju ispravljanja učinaka nejednake diobe mogućih izvora financiranja, odnosno financijskog opterećenja što ga moraju podnositi. Ako uzmete podatke o prihodima općina i gradova po glavi stanovnika, po glavi stanovnika, izvornih, poreznih, kako god hoćete, vidjeti ćete da po glavi stanovnika najmanje prihoda imaju općine i gradovi posebice općine u tzv. zelenoj Hrvatskoj. To sam o tome, do sada, sedam, osam puta u Saboru govorio. Prema službenim podacima nameće li to obavezu analize zašto do toga dolazi i što možemo promijeniti. I zadnji razlog. Od lokalnih će se jedinica na odgovarajući način tražiti mišljenja o tome kako će im se dodjeljivati preraspoređeni izvori financiranja. Dakle, ne samo koliki će biti nego kako, kako će im se dodjeljivati. Ovo su četiri odredbe koje je do sada Hrvatska u svoj pravni sustav nije morala ugrađivati, sada mora. Ovo su četiri pravila ponašanja koja ćemo vjerojatno ovaj tjedan preuzeti, ratificirati, potvrditi. I čvrsto sam uvjeren da umjesto natezanja o prošlosti i povijesti u komitetima imenovanjima rasprava o tome što mi u Saboru možemo promijeniti da bude bolje, što od Vlade ili ministarstva ili državnog ureda moramo zatražiti ćemo napraviti veću korist. Naime, nije dobro da sami sebe uvjeravamo kako samim činom ratifikacije bilo koje povelje, bilo kojeg međunarodnog standarda rješavamo problem. Problem ćemo riješiti onda kada te standarde u praksi počinjemo primjenjivati. A niti jedan dio vlasti, kao ni ova središnja državna, tako ni lokalne same o sebi ne počinju primjenjivati ono, ona pravila koja im nešto uzimaju i daju drugima, koja njima ne ide u korist. Mi ovdje moramo biti u funkciji da središnju državnu vlast pritišćemo da se sukladno ovoj Povelji postupno odriče određenih prava i novaca u korist nekog drugog općina, gradova i županija. Kao što ponekad moramo biti u funkciji da županije prisiljavamo nešto u korist općina i gradova, gradova u korist općina, odnosno općine i gradove u korist mjesne samouprave. Bilo da se radi o mjesnim odborima, gradskim četvrtima ili kotarevima. To je naša prvenstvena zadaća kada se radi o ratifikaciji ne samo Europske ove povelje, nego općenito standarda koje preuzimamo u pravni sustav Republike Hrvatske. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Željko Turk. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabor, uvaženi državni tajniče, dame i gospodo saborski zastupnici, evo i mog doprinosa ovoj raspravi. Neosporna je činjenica da su države članice Vijeća Europe potpisnice, ili potpisnici Europske povelje o lokalnoj samoupravi sa ciljem da se što kvalitetnije, što bolje, što učinkovitije, povežu se članice na očuvanju ideala, načela i svega onoga što čini našu odnosno njihovu zajedničku baštinu. Svakako da je jedan od načina ostvarenja toga cilja sporazumijevanje na načinu upravljanja. A evo i ova rasprava je pokazala među nama da smo svjesni činjenice da je jedan od glavnih temelja svakog demografskog sustava a kroz to i načina upravljanja lokalne jedinice. Zajedničko je svim državama da građani imaju pravo da građani sudjeluju u upravljanju javnim poslovima i ta su načela zajednička svim članicama Vijeća Europe. I neosporna je činjenica da je ostvarenje toga prava moguće najneposrednije na lokalnoj razini. Dakle, stoga lokalne jedinice omogućuju upravu koja je ili bi trebala biti što učinkovitija i što bliskija njezinim, odnosno našim građanima. se ne razumije./… ukupne lokalne samouprave važan doprinos izgradnji Europe, pa tako i naše države, a koje svakako utemeljene su na načelima …/Govornik se ne razumije./… i decentralizacije vlasti. Ovo što sam rekao u uvodu, sastavni je dio i onoga što čini danas tema točke dnevnog reda o kojoj raspravljamo a kojoj je ustavna osnova članak 139. Ustava Republike Hrvatske. Čuli smo i znamo da je Republika Hrvatska 1997. godine ratificirala Europsku povelju u ograničenom opsegu sa brojem paragrafa. neosporna je činjenica da je tada usvojena Povelja u tom obliku bila rezultat tako i tada dostignutog razvoja stupnja lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj. premalu težnju da, premalu težinu da je takva donesena Povelja, takva odluka bila rezultat stupnja razvoja demokracije, a posebice one koja se tiče razvoja demokracije na nivou lokalne samouprave. Samim tim što su danas stvoreni kako normativni akti a tako ili opći možemo izraziti jedno zadovoljstvo daljnjim razvojem razvoja lokalne demokracije, a na nama je … /Govornik se ne razumije./ … postupak donošenja a evo mene osobito veseli da je, i da je sva rasprava danas u Parlamentu bila afirmativna u smislu donošenja uvažavajući različitost u pristupu te shodno tome i ja izražavam to zadovoljstvo. Svakako da ono što je poseban bit donošenja ove nove ratifikacije jeste prije svega približavanje javnih ovlasti prvenstveno onima koji su najbliži građanima a to je lokalna samouprava. I ovdje moram reći danas kolegi koji je malo prije rekao i pojašnjavao nam razliku i u nazivu lokalne samoupravne, uprave, regionalne samouprave. Dame i gospodo običnom hrvatskom građaninu pojmovnici i nazivlje lokalne, ine, samouprave ili uprave je u najvećem dijelu nepoznato i o tome ne treba niti znati. Ali bitno je ono da u momentu kada građanin ili investitor ako govorimo o podtemi, a konkretno govorimo ovog momenta kao prilog ovoj raspravi izdavanje građevinskih dozvola ili po novome potvrdna, potvrda na glavni projekat građaninu je interes da dobije pravovaljanu, kvalitetnu informaciju kao podlogu u daljnjem svom postupku. Znate li kome se on prije svega najviše obraća? U općinu ili u grad u kome živi ili u kome djeluje. I ne gledajući one table koje dobrim dijelom ne razumije kao običan građanin dolazi svojim načelnicima i gradonačelnicima kako po savjet tako i po informaciju, a onda i za postupak na daljnje djelovanje. Ovo ne govorim kao demagošku priču nego kao svakodnevni život posla kojim se ja danas kao gradonačelnik ili ovih zadnjih 10-tak godina koliko radim u izvršnoj vlasti svakodnevno susrećem. Pa sam jednim dijelom ispočetka pokušao to i, pokušao i objasniti za što je tko nadležan i odgovoran ali sam nakon nekog vremena odustao. I neizmjerno sam sretan danas ovom činjenicom da te nove javne ovlasti se prvenstveno približuju građani upravo kroz onu najnižu razinu, a to je razina prostora općina i gradovima u kome se živi. Pozdravljam svakako i onu odluku o o novoj, odnosima kada je riječ o građevinama i spuštanju razina na županijske, a one mogu i nekim svojim aktima i dodatno to staviti staviti u funkciju prostora i samih općinskih rukovodstava te na taj način stvaramo novu i bitnu pretpostavku kako samoga razvoja ali onda i razvoja lokalnih odnosa i davanje i većeg digniteta osobnom i malom čovjeku u svaku od njegovih životnih problema a jasno je ovdje spomenuo jedan od realnih i svakodnevnih problema vezanih na život i rad. Mi danas u Zaprešiću imamo izuzetno velike investicijske aktivnosti i jedan od bitnih zadataka je upravo napraviti daljnje iskorake kako bismo na vrijeme privučeni kapital doveli u stanje i situaciju da kroz investicije a onda kroz novo zapošljavanje, kroz nova radna mjesta se kroz sve oblike i ta sredstva vraćaju ovdje u prostore i gradove otkud su oni i potaknuli. Isto tako moram spomenuti, a vrlo je bitno i daljnja, daljnji element Povelja vezan je na dogradnju sustava financiranja i rasporeda financijskih resursa što me također dodatno veseli, ali opet argumentirano moram reći. Osim ovdje spomenutih i možda još neke lokalne samouprave općina ili gradova najveći broj gradova i u općinama je u okviru proračuna nakon donesenog novog zakona i njegove primjene u prošlom vremenu imao više sredstava u gradskom proračunu. Ovdje ne postavljam pitanje da li i koliko je država dobila više novaca temeljem izmijenjenog Zakona o porezu na dobit, je neosporna činjenica da su gradove i općine u najvećem broju slučajeva dobile više sredstava koje nisu samo sporadičnog iznosa nego i o milijunima. Dobili smo i odgovor na zastupničko pitanje jednog od zastupnica ovdje u Hrvatskome saboru koji je to potvrdilo. Moj grad u tom vremenu sa izvornim proračunom od 120 milijuna kuna između 12 i 14 milijuna kuna je dobio više sredstava temeljem tako izmijenjenog zakona. To je možda lijepo ili manje lijepo nekome čuti, ali je to činjenica koja u, kako u proračun tako i u rebalansu u godini koje je primijenjena je prikazana. Svakako da, veseli me i to da u donošenju i pripremi novih akata bitno novu ulogu je upravo dobila i lokalna samouprava na način kako ovdje piše. Anketiranje uključivanja u postupku pripremanja i donošenja odluka. To samo govori tome u prilog da život i rad u lokalnim jedinicama dakle samouprave da se dobro i kvalitetno izrazim kroz ove akte dobiva jednu novu i težinu te da zajedničkom sinergijom kvalitetnih ljudi i kadrova i tu dolazimo sada do još jednog bitnog pitanja ili primjena svakoga novoga dokumenta pa i usvajanja ovakovih načela ovisi o ljudima koji su spremni, koji znaju, koji hoće i koji mogu u radu

Hvala. Prije svega da razriješimo jednu dilemu koja se ovdje provlači i terminološku. Da li postoji samouprava a ne samo uprava? Meni je vrlo jasan ovaj članak 132. Ustava Republike Hrvatske gdje kaže da građanima se jamči pravo na lokalnu i područnu i regionalnu samoupravu. Prema tome terminologija nije nikako sporna. Ja isto pozdravljam ovo uvođenje, proširenje primjene ove Povelje o lokalnoj samoupravi. Kao što je gospodin kolega gradonačelnik Zaprešića čini mi se također govorio o dobrobiti načela supsidijarnosti koje mi moramo, moramo ga što više uvoditi u hrvatski pravni sustav i moramo približavati znači građanima upravu. Znači, mi idemo ka administrativnoj decentralizaciji. Međutim, ja očekujem od Vlade da što prije uvede u dnevni red po mogućnosti ovako brzo kao što se uvode ovih dana nove točke na dnevni red, neki konkretni prijedlog o fiskalnoj decentralizaciji. Jer bez toga nećemo nikako moći konkretno sprovesti adminstrativnu decentralizaciju. Što se tiče da građani prepoznaju ili ne prepoznaju lokalnu samoupravu. Evo ja sam iz male sredine i prva stvar gdje građani kažu idem riješiti neku stvar idem u općinu. Znači, to je njima prva adresa za rješavanje svih svakodnevnih administrativnih problema. Hvala. Hvala. Odgovor gospodin Željko Turk. Izvolite. Sama činjenica da danas u ovom Hrvatskom saboru sjedi dosta uvaženih saborskih zastupnica ili zastupnika koji i jesu ili su bili iz izvršne vlasti govori u prilog daljnjih pozitivnih pomaka u provođenju kako ovoga zakona o kojem sada pričamo, tako i svih onih drugih bitnih dokumenata koji su vezani na razvoj lokalne samouprave. Ali ovo drugo je upravo ono da ste vi potvrdili ono što sam i ja rekao. Dakle, da ljudi prepoznaju prostor općine i gradova u kome žive ili u kojima djeluju i ne zabrinjavaju se i prečesto i ne razumiju upravo one tzv. više istance i na nama je da na kvalitetan način doprinesemo dakako u dobivanju mi to kažemo u gradovima i općinama obaveze, ali isto tako i u pravima rješavamo najbolje i najkvalitetnije sve one bitne elemente koji su potrebni za svakoga maloga čovjeka. replika gospodin Miljenko Dorić. **Dorić, Miljenko (HNS)** Kolega vrlo kratko. Naime, vi ste rekli da je svejedno da li građani poznaju terminologiju i da li se radi o samoupravi, upravi itd. Ja vas želim uvjeriti da nije tako i vi i ja moramo sve učiniti da građane uistinu obavijestimo o tome koja su njihova prava. Pazite, evo dva primjera. Mnogi načelnici izbjegavaju formirati mjesne zajednice, mjesne odbore. Zašto? Jer u mjesnom odboru ja ću vam dati bezbroj primjera kolega, jer se čudi malo o tom. Ima primjera. Zašto? Jer građani imaju pravo onda određene nadležnosti jasno sami odraditi, odlučivati, pa čak i na određena financijska sredstva. S druge strane građanin dođe u općinu kako kažete i načelnik kaže to nije moja obveza. To je nadležnost države. Ako građanin ne zna koja je nadležnost općine, grada, županije onda ga se može vozati “žednog preko vode“. Ali ako zna, onda to se neće događati. Prema tome, nama je cilj i vama i meni da u biti to ne bude jedno te isto i da educiramo građane iz godine u godinu sve više i više da to profunkcionira.

i isključivo svakako što veća obaviještenost i znanje građana je dobro došlo. Ali bit je da svaki naš građanin ili stanovnik ili investitor ako je došao k meni kao gradonačelniku iako ja nisam nadležan dam u tom momentu pravu i kvalitetnu informaciju. Ja sam s tog naslova govorio, što znači da pozdravljamo sve one moguće decentralizacije koje spuštaju na nivou osnovne lokalne samouprave, a to je grad ili općina mogućnost odlučivanja i donošenja odluka. A kada je riječ o mjesnim odborima definitivno kao jedan od bitnih segmenata svake općine i grada konkretno kod mene u desetak mjesnih odbora mi svakodnevno i žučno raspravljamo o svim onim problemima koji spadaju u nadležnost i domenu mjesnih odbora i smatramo svakako da je njihovo postojanje dobro došlo i bitan za razvoj svakog grada, općini, svakog mjesta u kojem se živi i djeluje. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Replika gospodin Boris Matković. Gospodine predsjedniče, evo u prilog ovim raspravama vezano za decentralizaciju koju neki spominju. Ja bih rekao da možda ljudi i ne rade u jedinicama lokalne samouprave svi pa i ne razumiju možda problem u njegovoj suštini, u njegovoj biti. Ja ću biti konkretan na primjeru dakle grada u kojem sam ja gradonačelnik već dugo godina. Porez na dohodak se povećao za 3 milijuna po novom zakonu. Porez na dobit se vraća u potpunosti u jedinice lokalne samouprave tako da ja ću vam samo jednu paralelu povući da 2001. godine proračun našeg malog grada je bio 5 milijuna, a danas je narastao na 30. E sad odgovor nigdje ne stoji. On nigdje u zraku. Vrlo lako ga je odgovoriti, jer i prethodno sam kroz repliku objasnio neke stvari. Mislim, nekima koji to ne razumiju ja ću još samo jedan primjer kazati da financiranje koje, na koje se neki pozivaju do devedesetih godina. Ja ću spomenuti konkretno škole, a ima i drugih državnih službi. Radio sam u školi. Ima vjerujem i ovdje još kolegica i kolega koji su radili. Ja sam u Vrgorcu imao u odnosu na onoga u Splitu plaću za 40% manju. Konkretno isto ja vjerujem da je i moj kolega Anton u Vrbovskom imao tu plaću u odnosu na onoga u Rijeci. Nije teško odgovoriti da je danas sasvim drugačija situacija, a ja ću onima koji ne vjeruju u ovo ili koji zagovaraju nešto drugo samo kazati pitajte svoje članove, simpatizere i pristaše bi li se oni vratili na financiranje koje je bilo do tih godina i ništa drugo. **Bebić, Luka (HDZ)** Odgovor gospodin Turk. Izvolite. Svakako uvaženi gospodine zastupniče da je razvoj ove naše mlade nove hrvatske demokracije u jednom relativno kratkom vremenu prošao jedan već dosta veliki i dugi put u donošenju bitnih i velikih odluka. Nije sporno da u tom putu postoje i određene pogreške. Ali neosporna je činjenica da uz kvalitetnu suradnju razlika nivoa od lokalne samouprave od mjesne, lokalne, regionalne, pa do državne uprave u sinergiji istih zajedničkih interesa uz kvalitetne ljude i kadrove, a to je također vrlo bitno reći možemo doći do velikih i kvalitetnih rezultata. Neosporna je činjenica da je hrvatska Vlada donošenjem odluke kojima je dala poticaj gospodarskim zonama u proteklom periodu to bi ostalo mrtvo slovo i na papiru da se nije na prostorima lokalnih samouprava pronašli kvalitetni ljudi koji su mogli te ideje prenijeti u život, te temeljem toga doći do danas dvjestotinjak ili tristotinjak gospodarskih zona koje su ili uređene ili su u uređivanju i bitno je okrenulo okrenulo tijek gospodarskog razdoblja u vremenu koje je pred nama. Kolega je točno ustvrdio i drago mi je da je to ovdje pred svima rekao da je njegov Zaprešić zapravo profitirao od Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave, pa je tako dobio 14 milijuna kuna više u proračunu. Pa treba izdvojit da je sasvim sigurno više od 95% jedinica lokalne samouprave na isti način profitiralo i da je zapravo na taj način ispravljena jedna nepravda jer spuštanjem kompletnog poreza na dohodak jedinicama lokalne samouprave osiguralo se, naravno veći priljevi sredstava i županijama i gradovima i općinama, ali s druge strane, ono što se danas pokušava plasirati iz redova SDP-a ispada jedna nepravda, a to je da je prijašnji porez na dobit koji je bio na raspolaganju jedinicama lokalne samouprave bio skupljen na način samo da je ostajao tamo gdje je bilo sjedište tvrtki. Pa su tako velike tvrtke kao što su INA i druge banke itd. su svoju dobit koju su realizirale u svim dijelovima Hrvatske od Konavala do Vukovara i drugih mjesta u Hrvatskoj, dakle dobit koju su svugdje realizirali isključivo je ostajala u tim gradovima i najviše, naravno u gradu Zagrebu, našem glavnom gradu kojega svi volimo, ali ta dobit se akumulirala zahvaljujući građanima iz cijele Hrvatske i stoga je taj potez koji je Vlada napravila značio ispravak jednih nepravdi i na neki način s druge strane je osiguralo veći priljev sredstava gotovo svim jedinicama lokalne samouprave i u tom smislu doista je riječ o jednom izuzetno kvalitetnom potezu i o decentralizaciji sredstava i kompletan iznos poreza na dohodak je prebačen jedinicama lokalne samouprave. I ovo što je maloprije kolega Matković rekao vezano za plaću u školama, kolega čak i u istim gradovima nisu bile iste plaće u školama. Ja sam radio u umjetničkoj školi u to vrijeme i znam da svaki mjesec je ravnatelj škole morao ići u Sinj i moliti, prositi novac za plaće djelatnika koje su bile manje za dvadesetak posto nego u drugim školama u istom gradu. Također je kolega, da se možda, da li nalazi nešto što je meni možda promaklo, nisam dovoljno dao aspekt na činjenicu da je kroz ovakovo rješenje u svim dijelovima Hrvatske, neovisno gdje se dobit stvara, vrši se preraspodjela i onima kojima nisu sjedišta tvornica imaju velike pogone ili podružnice se na taj način ispravlja jedna nepravda da upravo tamo gdje je sjedište tvrtke ide sav novac od poreza na dobit i svakako da je to jedan iskorak. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ovaj zakon je jedan od najznačajnijih zakona koje ćemo donijeti na ovoj 4. sjednici. On je neposredan daljnji doprinos lokalnoj i regionalnoj demokraciji u Hrvatskoj. Izuzetno značajan zakon, to smatram potrebnim reći danas. Ja ću se ispričati državnom tajniku i kolegici Šuici pošto sam došao malo kasno na sjednicu, imali smo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu i kasnili smo 15 minuta zbog dužine trajanja odbora. Nadam se da neću ništa ponoviti od onog što ste vi rekli, a svakako neću ponoviti od onoga što sam nakon toga čuo jer čini mi se da smo vrtili jedan stari film malo naprijed, malo nazad, a da ubiti nismo iskoristili ovu priliku da kažemo i ono što nas čeka sutra ili za godinu-dvije dana. Najprije, svi ćemo se složit da je ratifikacija cjelokupne europske povelje sada, dakle u cijelosti svih njenih odredaba nešto izuzetno pozitivno i to ću ja, dakako podržati i svojim glasovanjem potvrditi. Međutim, možda bi bilo dobro danas progovoriti i o dobrim i lošim stranama te konvencije. Što joj nedostaje? A o tome nije bilo riječi. Kao prvo, dobro je to da je europska povelja nakon pada Berlinskog zida doprinijela možda više nego bilo koji drugi dokument demokratizaciji zemalja srednje i istočne Europe, došlo je, jasno do decentralizacije, došlo je do približavanja procesa odlučivanja građanima, građani su došli u poziciju da mogu neposredno birati svoje zastupnike zastupnike itd. itd. itd. E sada, ta povelja, moramo vrlo otvoreno reći na koga ona vrši pritisak? Ona vrši pritisak, isključivo kolegice i kolege, na državne vlasti da poštuju zakonsku regulativu glede povelje i svih zakona vezanih uz nju i ako netko u jednom gradskom vijeću, općinskom vijeću nije zadovoljan, on može poslati jedan dopis u Vijeće Europe, gdje će Europa poslati monitor misiju i ona će vršiti ta misija pritisak na vlasti da se ispravi taj nedostatak. Ali, ono što je važno reći. Da li se može netko od građana ili netko u opoziciji u nekom gradskom i općinskom vijeću tužiti na rad gradonačelnika, na rad poglavarstva? Da li može poslati upit i zahtjev Vijeću Europe da temeljem ove povelje pošalju monitor misiju i da se nastoji ispraviti rad gradonačelnika i načelnika? Ne može. Ne može. Ne može. Apsolutno ne može. Zato, da bi se ispravio taj nedostatak u ovom trenutku se radi na jednom novom vrlo značajnom dokumentu koji se zove Strategija za inovativnu i dobru lokalnu samoupravu. Prvo čitanje tog dokumenta odrađeno je u 10. mjesecu prošle godine u Valenciji, gospodin državni tajnik bio je nazočan i temeljem 12 načela izradit će se jadan dokument, sad se on dorađuje kojim ćemo moći ocjenjivati rad svakog lokalno i regionalno izabranog čelnika, što je vrlo važno u ovom trenutku kada se nalazimo pred neposrednim izborima za gradonačelnike, načelnike, župane. To će biti još jedan nadzorni mehanizam. Ta se strategija temelji na tome da se zahtjeva novih 12 načela koje se traže od lokalne i regionalne … /Govornik se ne razumije./ … odgovornost, učinkovitost, transparentnost, vladavina prava, etičnost, stručnost, inovativnost, održivi razvitak, pravilno financijsko poslovanje, poštivanje ljudskih prava, poštivanje interesa, odnosno prioriteta građana i dugoročno planiranje. Vrlo je važno da se dogovori o tom dokumentu, vrlo je važno da se taj dokument prihvati, vrlo je važno da taj dokument dođe što prije na na ove klupe, na naše klupe radi ratifikacije kada on bude prihvaćen od odbora i ministara Vijeća Europe. Ali postoji, kolegice i kolege i treća faza o kojoj se već raspravlja u daljnjem razvoju lokalne i regionalne demokracije o kojem ništa čuli nismo. A ta je faza sljedeća. Evidentno je da u Europi danas postoji nedostatak u vertikalnoj komunikaciji triju razina vlasti, lokalne, županijske i državne. To nije samo hrvatski problem, to je problem u cijeloj Europi. I u veljači ove godine pokrenuta je dakle linicijativa da se krene i u to treće područje, treću fazu. Prijedlog je da tamo gdje su dvodomni parlamenti da senat, gornji dom u biti preuzme ulogu reprezentanta regionalne i lokalne samouprave. Tamo gdje je jednodomni parlament kao u nas, traži se od nas kolegice i kolege, od vas i od mene, da nađemo i predložimo rješenje zajedno sa Vladom, zajedno sa zajednicom županija, zajedno sa savezom gradova i općina o tome kako ćemo osigurati permanentnu komunikaciju, suradnju triju razina vlasti. Jer čak i ako najbolje radi lokalna, najbolje radi regionalna vlast, najbolje državna vlast ako nema komunikacija ako nismo umreženi onda ne možemo postići optimalne rezultate. Prema tome smatrao sam za shodno, da ne samo da podržimo danas ovu prvu fazu koju privodimo kraju već da počnemo razgovarati i o drugoj i trećoj fazi koje nas vrlo brzo čekaju i nadam se da će Vlada imati sluha da odmah uputi te dokumente na verifikaciju i na implementaciju u svakodnevnu praksu. Hvala lijepo. Hvala. Imamo jednu repliku, gospođa zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. koji se Hrvatske tiče. Ja bih htjela samo na neki način možda i nadopuniti ovo izlaganje i može dati obavijest da jedan od važnih segmenata same ove Europske povelje o lokalnoj samoupravi je Europska povelja o sudjelovanju mladih u životu općine i regija koja je donesena od strane kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe i u nekakvoj toj široj slici kada govorimo o sudjelovanju građana u jedinicama lokalne samouprave, a to je sada ovaj dio povelje koji ratificiramo, ova Europska povelja o sudjelovanju mladih u životu općine i regije upravo i ide korak dalje i odgovara na probleme koje imaju mladi vis a vis sudjelovanje u životu lokalnih zajednica što je jedna od temeljnih intencija i dodatka zapravo o ratificiranju ovih dijelova povelje koje nismo bili do sada ratificirali. Ja bih samo htjela upozoriti da smo kod donošenja Zakona o savjetima mladih u potpunosti ignorirali sve savjete iz Europske povelje mladih u životu općina i regija i kada govorimo o potrebi s jedne strane da ratificiramo međunarodne dokumente, a s druge strane da ih u potpunosti implementiramo kada smo ih već ratificirali i kada se opredjeljujemo za određene politike da bi onda zaista bilo u redu da implementiramo tu naprosto sve i u potpunosti tim više ako deklarativno stojimo iza načela koji se navode u ovoj povelji ili u onim poveljama kao što je ova o sudjelovanju mladih koji direktno iz nje proizlaze. Hvala. Hvala. Odgovor, gospodin Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Kolegice Lugarić ja se potpuno s vama slažem. Naime, Vijeće Europe je u zadnjih 57, 58 godina donijelo nekakvih 200-tinjak konvencija. Pojedine europske države članice Vijeća Europe ratificirale su na žalost, uglavnom samo manji broj tih konvencija šta se odnosi i na Hrvatsku. Kada bi danas pitali ovdje nazočne koliko smo mi to konvencija ratificirali, vjerojatno nitko od nas ne bi znao. Ja sam prije dvije-tri godine tražio da nam Vlada u biti predoči što smo ratificirali, što nismo i što planiramo ratificirati i kada. Bilo bi dobro da u kontekstu vašeg prijedloga zaista evo obnovimo taj zahtjev prema hrvatskoj Vladi i da čujemo te podatke. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Luka Denona. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Zaista vjerujem da u ovoj našoj sabornici nema osobe koja neće pozdraviti jedan ovakav prijedlog zakona koji govori da ćemo konačno u cijelosti prihvatiti Europsku povelju o lokalnoj samoupravi i to konačno kao što kaže gospodin Lesar. Mislim da je došlo vrijeme i da je Vlada po ovom prijedlogu kako ovdje piše, uvidjela konačno da i na razini lokalne samouprave postoje ljudi i građani koji nisu više mala djeca koja trebaju svoje tutore i da bi ta povelja trebala u cijelosti biti ratificirana, ali naravno i provedena onako kako i građani u ovoj državi od te povelje puno očekuju. Naravno da će odjek kada usvojimo u cijelosti ovu povelju u javnosti pogotovo u lokalnoj samoupravi i upravi biti taj da eto konačno smo usvojili i one članke koji su po mojem sudu prilično važni i koji daju nekakvu veću mogućnost i financiranja i rasporeda financijskih sredstava u jedinicama lokalne i regionalne samouprave, a samim time i veću odgovornost tih jedinica lokalne samouprave. No, međutim, kako u ovom zakonu moram priznati nisam našao koji će to mehanizmi biti kako će se ta i kako će ta povelja u javnosti percipirana buduća decentralizacija, stvarna fiskalna decentralizacija saživjeti i kada će, čini mi se da je opet ovaj zakon samo na tragu onoga što sam ja jedanput ovdje rekao pa su me krivo shvatili, da je ovo Vlada Europske unije a manje hrvatskih građana, posljedice koje će proisteći iz ovog zakona kako ovdje piše je da bi se otklonile sve moguće primjedbe Vijeća Europe isticane u proteklom razdoblju zbog činjenice da je Republika Hrvatska prilikom polaganja ratifikacije i isprave, pokazala spremnost biti vezana samo dijelom odredbi Europske povelje. Europske povelje. Na žalost kako su očekivanja velika, bilo bi potrebno nužno, hitno donijeti te nekakve mehanizme kako bi se i ono što u ovim segmentima povelje koje ćemo sada usvojiti, a vrlo bitnima piše, kako ćemo to u stvarnosti zaista i ostvariti pogotovo stavak dogradnja sustava financiranja i rasporeda financijskih resursa u jedinicama lokalne i područne samouprave i ovo što stoji ovdje što su kolegice i kolege već dosta često istaknuli, mogućnost anketiranja volio bih da stoji obaveza anketiranja lokalnih i područnih jedinica u području pripremanja i donošenja odluka kojih se neposredno tiču. Mislim da bi se operacionalizacijom ove povelje pretakanjem te povelje u pravi zakonski nekakav okvir o pravoj fiskalnoj i drugoj decentralizaciji onda bi ta Povelja o lokalnoj samoupravi mogla saživjeti. A kako sam već naglasio da ne vjerujem puno i da će ta povelja saživjeti tako brzo i tako skoro, piše i zato uvijek sam skeptičan kada negdje u nekakvom zakonu stoji da se ocjenjuje da provedba ovog zakona neće iziskivati osiguranje dodatnih financijskih sredstava za državni proračun Republike Hrvatske što znači da se u skoro vrijeme uopće ne planira nikakva stvarna decentralizacija, pa ni fiskalna, a isto tako čini mi se da je ovo dodvoravanje na neki način ili potreba da se usuglasimo sa Europom, da nemamo prigovora sa njihove strane jer ne bi onda da nije tako ne bi stajalo u članku 3. da na dan stupanja na snagu ovoga Zakona odredbe odnosno paragrafi iz članka 1. ovoga Zakona nisu na snazi za Republiku Hrvatsku te će se podaci tralala donijeti kad se objave u skladu sa Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora. Kada će to biti, znači ne znamo. Mi ćemo sada praktički usvojiti jedan zakon, jednu povelju sa puno očekivanja jedinica lokalne samouprave da će zaista nastupiti stvarna fiskalna i druga decentralizacija, da je ova vlast i ova Vlada konačno uvažila znanje i pamet jedinica lokalne samouprave i da ih tretira kao ravnopravne građane i svoje sugrađane. Ali nažalost kako ovdje stoji u ovom Zakonu to se neće tako brzo dogoditi i pogotovo što nigdje nema naznake kada ćemo dio ovih članaka koje ćemo danas usvojiti pretočiti u zakonske tekstove koji će onda i stvarno doprinijeti da kad već jesu stvoreni normativni uvjeti za postupak daljnje decentralizacije kako funkcionalne tako i fiskalne. Kada i kako ćemo onda donijeti te zakone koji će tu odredbu koja ovdje stoji u ovom zakonu zaista i ispuniti? Pozdravit ćemo naravno, kao što sam rekao, glasat ćemo za ovakvu Povelju, jer je ona nužnost ali bojim se da je ona donesena pod pritiskom Europske unije, da ona po ovom članku 3. neće tako brzo biti operativna i da ćemo i dalje pričati, kao što kaže kolega Dorić, ili tražiti svoje pravo negdje mimo naše centralne vlasti u europskim institucijama i tražiti da onda komisije dođu, dolaze i da vide kako mi to

Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Evo, ja bih kratko nešto rekao o samom Prijedlogu zakona o izmjeni dopuna Zakona o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi. Prije svega reći ću apsolutno, kao i moji prethodnici, da podržavamo ovaj Prijedlog zakona iz razloga što je potvrđivanje Europske povelje lokalnoj samoupravi zasigurno jedan najviši doseg i u demokraciji i u standardima koje Europa ima, kojima težimo. Znači, u segmentu svakako i onoga da se poslovi, javni poslovi obavljaju na onim razinama vlasti koje su najbliže građanima, da se svakako u tom segmentu spominje i financijska samostalnost i financijska decentralizacija, da je isto tako jasno da smo mi u ograničenom opsegu tu Povelju '97. godine dijelom ratificirali, a da ćemo ovom ratifikacijom spasti, biti u skupini zemalja koje su usvojile najviše standarde na području lokalne odnosno regionalne samouprave. No zasigurno puno bi bilo manje rasprava na tu temu da smo mi uz ovaj Prijedlog zakona dobili i jedan terminski plan što ćemo mi makar u naredne dvije godine izmijeniti u našem nacionalnom zakonodavstvu kako bi se uskladili sa ovim temeljnim vrijednostima koje proizlaze iz Europske povelje. No, vjerujem da se može zatražiti sa strane ovog Sabora da Vlada Republike Hrvatske da nam dostavi jedan takav terminski plan jer u ovom segmentu sigurno postoji, ja bih rekao jedan i nacionalni konsenzus. Nacionalni konsenzus da učinimo sve sa ove državne razine da se i u kontekstu funkcionalne i u kontekstu fiskalne decentralizacije ojačaju naše općine, gradovi odnosno županije, jer nam je poznato da je centralizacija imala svog razloga u vrijeme agresije na Republiku Hrvatsku, rata, rješavanja problema prognanika, izbjeglica, obnove ratom porušene zemlje. Ali, danas zasigurno možemo govoriti o europskim standardima i u funkcionalnoj i u fiskalnoj decentralizaciji. Znamo, ali možemo svakako i to temeljitije, da tako kažemo, provjeriti, da je od ukupnog fiskalnog kapaciteta negdje na razini u ostalim zemljama Europske unije, znači općine, gradovi, znači lokalna i regionalna vlast participira sa 30% u odnosu na centralnu državu koja u tom udjelu ima negdje 70%. Evo što se ostalog tiče, svakako podrška, mislim da ovom Europskom poveljom činimo jedan, prihvaćanjem ovoga Zakona činimo jedan značajan iskorak, iskorak u pravcu jačanja lokalne i regionalne vlasti i reći ću da zasigurno puno bi bilo manje i amandmana na sam proračun. Znamo da ih je ove godine bilo preko 300 koje su pojedine općine, gradovi sa skromnim proračunima od milijun i pol, dva, tri milijuna kuna tražili rješavanje određenih projekata od predškolskog odgoja, školskog, komunalne infrastrukture iz razloga što su doista proračuni jedinica lokalne samouprave odnosno i županija, izuzetno skromni. Moram reći, s obzirom da sam dosad participirao i u lokalnoj samoupravi i u županijskoj samoupravi, da oko pitanja decentralizacije i u funkcionalnom i u financijskom dijelu postoji, ja bih rekao, jedan konsenzusa na tim razinama u svim županijama, neovisno o našim stranačkim opredjeljenjima, jer je to jednostavno, ja bih rekao jedan daljnji poticaj ubrzanom razvoju Republike Hrvatske, svakako i izjednačavanja u razvoju svih onih dijelova Republike Hrvatske kroz Fond poravnanja gdje je to potrebno učiniti. Evo, toliko, hvala, zalažem se za jedan terminski plan koji bi se kao takav bio nama prezentiran u pravcu operacionalizacije ili usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa temeljnim vrijednostima Europske povelje o lokalnoj samoupravi. Hvala. Hvala. Imamo jednu repliku, gospodin zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala, gospodine predsjedniče Sabora. Pa kolega Brkarić se s pravom zapravo pita i kaže da bi bilo dobro da ovaj dokument ima popratno jedan redoslijed aktivnosti koji bi ga trebala pratiti da on zaživi u stvarnosti. Nažalost, ja se moram složiti sa njegovim njegovim strahom jer upravo se izrađuje jedna strategija. Strategija se zove Nacionalna strategija za funkcionalnu i fiskalnu decentralizaciju i razvoj ljudskih resursa Središnjeg državnog ureda na čelu sa gospodinom Palarićem koja direktno već sada krši prava iz ove europske povelje, ustavna prava i čitav niz zakona. Prema tome, vaša bojazan je na mjestu i pitanje je da li će ova povelja već kad imamo strategiju koja se izrađuje već je krši uopće zaživjeti u praksi. Hvala. Državni tajnik Antun Palarić predstavnik predlagatelja. Izvolite. izraditi strategiju i usvojiti strategiju decentralizacije i u cilju analize stanja usporedbe hrvatske lokalne samouprave, njezine nadležnosti jedinica lokalne i područne samouprave sa europskim zemljama angažirali smo stručnjake koje nam je osigurala Europska komisija putem CARDS-a 2003. Oštro odbijam i pomisao da će Vlada donijeti strategiju koja će biti u suprotnosti sa bilo kojim zakonom, pogotovo u suprotnosti sa europskom poveljom. Mi smo predstavili radni materijal koji su stručnjaci izradili i svatko ga čita na svoj način a ja ću sada vas uvažene gospođe i gospodo zastupnici izvijestiti o jednoj konstataciji do koje su došli I to jasno crno na bijelo piše da je nadležnost općina i gradova u Republici Hrvatskoj na najvišoj razini u zemljama Europe, da tako Europe, da tako kažem. Dakle, da je primijenjena najbolja praksa u pogledu nadležnosti. Dakle, teško je govoriti da je Hrvatska centralizirana zemlja kada europski stručnjaci ovako napišu i potpišu. Ali idemo dalje, razvijat ćemo sve krajeve Republike Hrvatske. Nećemo razvijati samo Zagreb, nećemo pustiti da se razvijaju samo oni koji imaju prirodne resurse, obalna crta, primorski gradovi koji eto znaju možda upotrijebiti i Bogom dane prirodne ljepote nego ćemo poticati razvoj svih krajeva Republike Hrvatske i to nećemo raditi stihijski nego planski na temelju strategije koju će donijeti hrvatska Vlada kojom će se poštivati svi zakoni koje je donio ovaj cijenjeni Sabor i koje će donijeti u buduće usklađujući sa Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi. Hvala lijepa. Hvala. suradnicom, kolegice i kolege. Svakako da ću i ja prihvatiti ovaj Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi jer evo i ovom prigodom da se podsjetimo kako je slavni doktor u svom još slavnijem djelu "Demokracija u Americi" posebno istaknuo kako snaga slobodnih naroda leži u lokalnoj zajednici. odmah ću napomenuti da je prava šteta što sve dobre stvari koje donosimo uvijek imaju nekako oni poček trajanja pa će eto tako i ovo ako dobro i sagledamo ovu odredbu članka 3. biti ovaj prijedlog zakona na snazi tek kada se steknu uvjeti o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora. Ja mislim da smo mi svi pomalo umorni i Hrvatska je naročito njezini građani od zakona koji se ne primjenjuju. A ovako i sami donosimo zakone sa odgodom primjene. Ja mislim da bi to trebalo svesti na najmanju moguću mjeru da se ne stvara privid da nečega ima a ustvari ga nema. Želim posebno istaknuti ovom prigodom i da se podsjetimo koja su osnovna načela kojima se rukovodi odnosno na kojima počiva europska povelja. I to načelo treba ugraditi odnosno ono treba živjeti i kroz naše zakone koji reguliraju i ovo područje da je pravo građanina upravo da sudjeluje u upravljanju javnim poslovima, da je to pravo jedno od najdemokratskijih načela i jedan od glavnih temelja svakog demokratskog sutava. Da koncepcija uopće europske povelje leži na tome da se sagledava lokalna samouprava kao ona koja poduzima poslove i to javne poslove koji su u interesu građana. Zato mi je frapantno čuti bilo u pojedinim jedinicama lokalne samouprave, pojedini gradonačelnici koji su govorili pa i kod nas u Zadru ranije kako vide grad kao poduzeće. Ma nije grad poduzeće, nije grad društvo kapitala i to s ograničenom odgovornošću. Ono je puno složenije od toga. Ono prije svega treba biti u cilju zadovoljavanja potreba građana. Naravno da treba uvijek postupati po osnovnom načelu ekonomičnosti i postupanju dobrog domaćina. Ali, lokalna samouprava, jedinice lokalne samouprave još u većoj mjeri moraju služiti onim najneposrednijim interesima građana. Ovdje kad smo kod pitanja uopće i razvijenosti jedinica lokalne samouprave već se svugdje u Europi koliko je ta razina razvijena smatra da je lokalna samouprava četvrta grana vlasti. Dakle, uz zakonodavnu, izvršnu i sudbenu u Europi se smatra da je lokalna samouprava četvrta grana vlasti. Mi imamo problema naravno iz negativnog povijesnog nasljeđa jedinstva vlasti i sada od 90-te nakon podjele vlasti na sudbenu, izvršnu i sudbenu a dobro bi bilo da je već i u mislima i u praksi smatramo i lokalnu samoupravu kao četvrtu granu vlasti problem komunikacije. Podjela vlasti ne znači stopiranje razgovora, dijaloga i suradnje vlasti. Ne može se kriminal koji se širi i onaj koji se događa na ulicama, ne mogu lokalne vlasti odgovarati to nije moj problem, to je problem države jer i efikasnost države sa njihovim prerogativama kontrola se upravo ogleda odnosno kakva je vlast i u tim državnim segmentima, gdje drugdje nego u jedinicama lokalne samouprave. I građani će se prvo obratiti i općini, dakle svom načelniku, svom gradonačelniku. Dakle, moramo mijenjati tu svijest da oni istina čelnici i općenito vlast lokalna nema takve ingerencije ali kod nas nije suživio nešto što je normalno, a to je da vlasti međusobno surađuju i međusobno razgovaraju. Ne samo onda u smislu kada je netko recimo, državna vlast u sistemu kontrole i nadzora nad zakonitošću jedinica lokalne samouprave temeljem zakona pozvana to činiti. Nego u redovnom načinu, u redovnom životu životu građana, dakle, da upravo odozdo dolaze i inicijative. Još su poneke općine i gradovi pa i županije susprežu se od takvih nekih hvale vrijednih inicijativa koje bi bile i pomoć onda državi da sagleda određene probleme. Naravno da bi na takav način i vlast i centralna a …/Govornik se ne razumije./… bila učinkovitija, a daleko bi se i postupci odvijali po načelu Međutim, postavlja se dakle, i osnovno pitanje sa ovim prijedlogom zakona čemu gola prava, zašto donosimo stalno gola prava i ovdje su dobro kolege rekli zašto ovaj prijedlog zakona nije pratio i zakon koji će govoriti o daljnjoj financijskoj decentralizaciji. To su svi u izborima obećavali, ali to je samo tema izgleda za izbore a onda kasnije nestane iz iz političkog govora na vlastitog pobjednika. To nije dobro i oni koji su u mogućnosti obnašati vlast. To nije dobro. A koliko je to aktualno, pa sve političke stranke vide onda kada se u izborima objavi top tema, bilo da se radi o državnim izborima ili o lokalnim izborima. Međutim, kažem, kako i da se donesu takvi zakoni koji će dalje decentralizirati državna sredstva i sa prijenosom poslova prenijeti i financijska sredstva na jedinice lokalne samouprave u uvjetima kada evo ovog trenutka Hrvatska država duguje 34 milijarde eura. Koncem 2003. to je bilo 18.9 milijardi i svi smo se zgražali, naravno onda oni koji su kritizirali kako je to ogroman dug. Ali izgleda sada se ova porazna činjenica ne opravdano ignorira, jer ignorancijom i stavljanjem glave u pijesak neće se problemi riješiti, nego dapače mogu se još multiplicirati. Dakle, moramo ovdje otvoreno reći, što je moguće zaista da se financijski potpomognu jedinice lokalne samouprave, odnosno da se poslovi koji je decentraliziraju na takav način decentraliziraju sredstva. Mislim da je to ključno pitanje. Također je, ovdje bilo spomena dosta, o poslovima, ali mislim da su ti poslovi potrebni jedinicama lokalne samouprave. Pogledajmo gradove u Europi, pogledajmo talijanske gradove, njemačke gradove, svugdje postoji municipalna policija, što znači da one redarstvene vlasti oni koji su promatrači dakle, kao što imamo policajca u kvartu, dakle, to bi trebalo konačno postati i prijeći u nadležnost jedinica lokalne samouprave na vlastito gradova. Jer na takav način, jer i građani upravo doživljavaju to nešto kao prirodan proces i prirodnu potrebu. Jednako tako s obzirom da imamo neko iskustvo, ali doduše negativno iskustvo, međutim, zbog ranijih vremena, ali pozitivna iskustva i Europe, pa čak i prekoatlanskih zemalja govore o tome da na neki način ne sudbena vlast, ali recimo mirovni suci, oni bi mogli biti u nadležnosti jedinica lokalne samouprave da to budu ljudi koji uživaju ugled, autoritet, povjerenje građana i na takav način dakle, ono što već imamom stipulirano u zakonu po mirnom, alternativnom načinu rješavanja sporova kao alternativa, odnosno pripomoć u rasterećenju sudova, takav posao bi itekako mogli preuzeti mirovni suci koji bi bili u nadležnosti jedinica lokalne samouprave jer su osobe koje bi imale najviše povjerenje suprostavljenih stranaka. Kada govorimo o upravnom nadzoru, imamo dosta negativnog iskustva, ali upravni nadzor nad jedinicama lokalne samouprave zaista treba tako postaviti da poštuje razmjernost između širine intervencije nadzora vlasti i važnosti interesa koji se smjera štititi, a manje da je u nekakvom interesu destabilizacije, dekoncentracije vlasti s obzirom da li ta vlast korespondira sa centralnom vlašću. Dakle, maksimalno objektivizirati postupanje prema jedinicama lokalne samouprave. Ali jednako tako i revizija godišnja nije samo, jer apsolutne slobode nema, dapače sloboda podrazumijeva jednu apsolutnu odgovornost. Vidimo da i češće su negdje jedinice lokalne samouprave griješile nego država u pojedinim segmentima kroz ministarstva. I tu vidim pojačanu ulogu i Jedino još možda, evo, dozvolite mi da kažem da je ovo veliki napredak da se u ovom političkom razmišljanju, da se Hrvatska ne boji jačanja, bar na ovoj deklaratornoj razini jedinica lokalne samouprave pa omogućava i međunarodnu suradnju ali zašto ne proširiti dakle, ono što je i omogućeno ovom europskom poveljom u članku 10. Dakle, zašto samo stavak 2. omogućiti da država mora priznati pravo lokalnim jedinicama da se udružuju radi zaštite i promicanja, zbog čega se još uvijek bojimo ratificirati, odnosno ozakoniti i prihvatiti članak 10. stavak 3. povelje, da lokalne jedinice mogu pod uvjetima koji se mogu predvidjeti zakonom surađivati s lokalnim jedinicama drugih država. To je samo od pomoći a od nikakve štete. Hrvatska je sigurna u sebe, ne boji se i ne smije se bojati takve suradnje. I molim vas gospodine Predsjedniče, evo ovdje još postoji izraz pučanstvo, postoje građani koji su svjesni svojih prava, ipak u rječniku našeg hrvatskog jezika ovaj izraz malo je …/Govornik se ne razumije./… u odnosu na naše građane, a trebamo poticati da upravo stanovnici, građani preuzmu one osnovne svoje prerogative da stalno vlast ne samo izabiru nego da je stalno propituju i ispituju.

Kolegica je netočno rekla da mi ovdje donosimo nekakve zakone, prijedloge, koje onda mi sami odgađamo, donosimo odluku o njihovom odgađanju, njihovoj primjeni i tako dalje. Da ste konkretnije i pažljivije pročitali povelju, onda bi vam bilo jasno da u članku 15. stoji jednostavno postupak kada se, kada stupa na snagu ova povelja. I tu jasno kaže, ova Povelja stupa na snagu prvog dana u mjesecu koji slijedi po isteku razdoblja od 3 mjeseca nakon dana, kada država članica dakle, prihvati i izrazi pristanak da bude vezana Poveljom. Dakle, o tome se radi. Da Povelja sama propisuje tu odgodu od tri mjeseca. Prema tome, ne možete, ne možete na taj način govoriti i netočno rekli ste dug države je danas 34 milijarde itd., paušalno ste vrlo to rekli. Udio države, dakle, ono što smatramo državnom, ministarstvo, Vlada itd., se smanjuje za razliku od vašeg vremena kada se taj dug enormo povećavao. Ovdje se radi o ukupnom dugu i zaduženju i građana i firmi i tako dalje. Da to ne obrazlažemo. Dakle, udio države, same države, državne uprave se smanjuje a ne povećava. **Bebić, povredu Poslovnika tražili? Izvolite. Znači niste. Hvala. Imamo ispravak gospodin Krunoslav Markovinović. Izvolite. Pa evo gospodine predsjedniče, kolega Matušić je već uglavnom odgovorio na ovo veli vlast, veli kolegica “vlast zabija glavu u pijesak, ignorira dug“ i slično. Pa uopće nije točno. Naime, u strukturi duga stvarno udio države se smanjuje to je točno. Ali se povećava udio naših mladih stanovnika, deseci tisuća mladih obitelji kupuju stanove što je jako dobro i što sigurno odaje i povjerenje, njihovo povjerenje u vlast jer su svjesni da će taj dug moći otplatiti. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak gospođa Dubravka Šuica. Izvolite. Ispravljam dva netočna navoda. Jedan je zašto se Vlada boji predložiti koliko sam ja razumjela u ovom obrazloženju danas ratificiramo povelju u cijelosti. Prema tome, nije to samo članak 2. To je članak 10. i stavci 1, 2 i 3 odnosi se na sva tri stavka. Drugi ispravak koji je na početku svog izlaganja kazala gospođa Ingrid da nema suradnje između pojedinih razina vlasti da se, da ne postoji suradnja, da se trebamo navikavati. Ja moram reći da ima suradnje, jer da nema suradnje ne bi lokalne jedinice uopće mogle funkcionirati. Pa eto, ako već hoćete konkretno sa policijom po pitanju prometa, po pitanju sigurnosti nemoguće je zamisliti život na lokalnoj razini ukoliko nema suradnje bez obzira koja politička opcija bila i mislim da ste izrekli jednu vrlo paušalnu konstataciju. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Poštovani gospodine predsjedniče Sabora. Pa potvrđivanje Europske povelje o lokalnoj samoupravi znači i dosljedno poštivanje njenih odredbi. Na žalost ja još uvijek nisam uvjeren da potezi vladajuće koalicije idu u tom smjeru, jer je osnovi preduvjet za poštivanje povelje decentralizacija. A decentralizacija nije samo paket mjera koje treba donijeti. Ono je i način razmišljanja i političke filozofije, a upravo to je kada govorimo o decentralizaciji pomalo strano aktualnoj vladajućoj koaliciji. Središnja vlast mora dopustiti lokalnoj i regionalnoj samoupravi veći stupanj odlučivanja ukoliko želi poštivati Europsku povelju o lokalnoj samoupravi, a mi u SDP-u smatramo da to mora biti 20%, da ostaje regionalnoj lokalnoj samoupravi jer u protivnom se ova povelja ne može poštivati. Međutim, brojni su primjeri koji govore o tome da HDZ-ov model decentralizacije nije na tragu europske povelje, pa smatram da je i ovo što je kolega Palarić rekao da je mišljenje kolega iz Europske unije da su naši gradovi dosegli vrhunac ovlasti koje trebaju imati. Mene čudi, a pokušat ću ih pokazati na nekoliko primjera onda. Dakle, država ne treba ništa dati. Ona samo treba drugačije preraspodijeliti ono što uzima. Put po kojem je novac prikupljen na području lokalnih jedinica ide u državni proračun, a potom se diskrecijski odlučuje kome će se koliko dati nije pošten i ne vodi decentralizaciji. Rijeka je najbolji primjer. Iz rijeke nema ni jednog ministra, nema ni jednog državnog tajnika i automatski se to vidi u načinu kako se sredstva raspodjeljuju. Uzmimo zdravstvo i socijalu, jer su to pitanja koja po europskoj povelji se smatraju pitanjima koja su najbitnija da se rješavaju tamo gdje su građani najbliži nekako instituciji vlasti, a dakle to su gradovi. Uzmimo Klinički bolnički centar sa sramotnim iznosom novaca za gradnju i opremu u 2008. Uzmimo povećanje limita gdje je Rijeka opet zakinuta za 2 milijuna kuna. Uzmimo nemogućnost da Rijeka bude osnivač poliklinike za zaštitu zlostavljane djece, a vidjeli smo što je bilo u izvješću pravobraniteljice za djecu koliki je to problem. Ali grad Rijeka ne smije osnovati polikliniku, nema ovlasti za to, a gospodin Palarić kaže da je grad već dosegnuo vrhunac ovlasti koje može. Terapijska zajednica “Pulac“. Na televiziji se vrti spot u posljednje vrijeme. Skupimo novce, dajmo donacije da se izgradi terapijska zajednica za ovisnike, jer u Hrvatskoj nema ni jedne terapijske zajednice. U Rijeci na “Pulcu“ već godinu dana stoji izgrađena terapijska zajednica financirana i od ministarstva i od grada Rijeke, međutim ona je prazna. Uzmimo autiste. Grad Rijeka već dvije godine nudi rješenje za problem autizma u Rijeci. Ministarstvo financija to odbija. Bazenski kompleks na Kantridi. Ministarstvo financija najprije odugovlačenjem odgovora na pitanje grada Rijeke da li se može zadužiti. Zatim, nedozvoljavanjem novaca koji je grad Rijeka tražio iznosa, a nakon što je dozvolio taj iznos ne dozvoljava gradu da taj iznos potroši kako bi on najbolje to mogao da bi pratio dinamiku radova. Dakle, to su sve dokazi da ovakva decentralizacija, ovakav način rada ovakve aktualne vlasti ne garantira da će se moći provesti Europska povelja o lokalnoj samoupravi. Naravno da smo potvrdu definitivno dobili proračunom 2008. u kojem nema niti “d“ od decentralizacije. A zašto nema? Zato što sa decentralizacijom se smanjuje mogućnost da centralna vlast arbitrira i da po nekakvim kriterijima koji nemaju veze sa objektivnim kriterijima odlučuje gdje će dati više novaca. Nisam mislio govoriti o nacionalnoj strategiji koja govori o fiskalnoj decentralizaciji i razvoju ljudskih resursa. Međutim, gospodin Palarić me ipak potaknuo da kažem tri rečenice. Dakle, zabrinjava koncepcija prijedloga strategije kojom je predviđeno tek djelomično, sporadično i minimalno prenošenje funkcija na gradove pri čemu se u cijelosti zanemaruje neosporna činjenica da su gradovi temeljni čimbenici gospodarskog, društvenog i socijalnog razvoja Republike Hrvatske. Zabrinjava također da prijedlog strategije ne jamči poštivanje ustavnog načela supsidijarnosti prema kojem nadležnost valja dodijeliti onoj razini vlasti koja je u stanju efikasno i građanima najdostupnije kontinuirano ostvariti zadaće, a to su u Hrvatskoj gradovi. Zanimljivo je potpuno neusklađen prijedlog strategije sa programom Vlade Republike Hrvatske koji ste kao vladajuća većina vi usvojili. Program Vlade osnovni je okvir djelovanja Vlade u ovom mandatnom razdoblju potpuno različitih stajališta od onih što proizlazi iz prijedloga strategije. Veliki gradovi se kao gospodarska, financijska, kulturna, zdravstvena, prometna i znanstvena sjedišta razvitka šireg okruženja sa više od 35000 stanovnika praktički ne spominju u prijedlogu strategije jednako kao ni ostali gradovi i općine, te ostaje činjenica da je program Vlade utemeljen na bitno drugačijem konceptu funkcijske i fiskalne decentralizacije od onog koji predlaže prijedlog strategije. Brine i tvrdnja iznijeta u prijedlogu koju je i danas naglasio gospodin Palarić što se tiče gradova i općina kažu njihova funkcija će ostati nepromijenjena jer su gotovo posve usklađeni sa najboljom europskom praksom. Pa mislim zašto naša praksa ne bi bolja bila od te prakse ako se smatra da je to najbolja europska praksa, a primjer koji sam ja danas iznio vezano za socijalu i zdravstvo pokazuje da ta praksa nije dobra. Prema tome, predloženo isključivanje značajnog dijela lokalne samouprave iz procesa decentralizacije i to dijela koji ostvaruje većinu stvarnih prihoda lokalnih jedinica danas kada usvajamo, odnosno u petak kada usvajamo ovu povelju pokazuje zapravo da možemo sumnjati da se zaista može provesti u djelo Europska povelja o lokalnoj samoupravi. I prema tome, premda svi dajemo neupitnu podršku ovoj povelji čini mi se da svima treba ostati gorak okus u ustima i nekoliko upitnika u glavama.

izaziva jednu ozbiljnu zabrinutost. Naime, država bi trebala biti objektivna prema svim jedinicama lokalne samouprave, neovisno koja je politička garnitura i u kojoj kombinaciji na vlasti. Ali mi smo svjedoci, dakle možete negirati koliko god hoćete, ali svjedoci smo, pa o tome se javno govorilo, a o tome će se vjerojatno i govoriti ako nešto vlast ne pošalje neku poruku da je to nedopustivo da se uoči izbore govori glasujte za nas jer mi smo na vlasti na državnoj razini i lakše ćete ostvariti te i takve potrebe i konkretne. To je nešto nedopustivo. To je politička korupcija. A ove plave koverte, to je također jedna velika opasnost, ali kako se tako govori sa najviših razina, odnosno sa onima, odnosno ako to govore oni koji pretendiraju da preuzmu vlast ili da ostanu na vlasti u jedinicama lokalne samouprave, tijekom mandata na vlast uoči izbora, onda je to ovo o čemu svjedoči kolega Jovanović, što se događa u Rijeci. Dakle, ne samo što je to u praksi. Mi bi se najprije trebali kaniti takvog političkog govora jer centralna vlast, pogotovo ona kroz ovaj ured, kojem je na čelu državni tajnik, kontrolira zakonitost ponašanja jedinica lokalne samouprave. Pa ono što je dobro i dozvoljeno u jednoj jedinici lokalne samouprave, je li dobro i dozvoljeno u drugoj? Je li se postupa na način kad se prizove kontrola, jednakom promptnošću i efikasnošću kao u drugim jedinicama. Hajmo napraviti jednu analizu oko toga, ali da se ne bi iscrpljivali u onome što je bilo, sa takvom praskom, u svakom slučaju treba prekinuti, treba biti objektivan jer trebamo poštivati prije svega, ne samo vlast dole, nego trebamo poštivati građane koji su i takvu vlast izabrali. Odgovor na repliku. Gospodin zastupnik Željko Jovanović. **Jovanović, Željko (SDP)** Gospodine potpredsjedniče. Pa gospođa kolegica Ingrid Antičević-Marinović spomenula je, dakle još jedan problem koji jasno govori o decentralizaciji u Hrvatskoj i načinom na koji se raspodjeljuju sredstva, pa pošto nema kolege Stazića, ja ću morat spomenuti ovdje sinjski poučak koji je još jedan primjer kako se sredstva dodjeljuju ovisno o tome gdje se želi ostvariti nekakav politički profit, a ne da se vodi računa o interesima građanima i onome njihovoj političkoj volji kako su

koju je navijestila gospođa Antičević, ja ću je pokušati na neki način i izraziti. Ako je Rijeka ili ako Rijeka tako loše prolazi, onda što je tek, recimo sa Istrom. Rijeka je evo, cesta, obala, Bakar, 650 milijuna kuna iz državnog proračuna, zaobilaznica oko Rijeke milijardu 800 milijuna kuna. Grade se autoceste prema Sloveniji, prema Zagrebu, sanacija "Trećeg maja" samo prošle godine državni proračun stajalo je milijardu sedamsto i nešto milijuna kuna. "Uljanik" 0 kuna, Kraljevica 250 milijuna kuna, druga istarska brodogradilišta 0 kuna. Sanacija Riječke banke stajala je državu 138 milijuna kada je dolar bio po 8 zarez nešto kuna, sanacija Istarske banke iz državnog proračuna 0 kuna. Sanacija "Lenca" 800 milijuna kuna, istarska brodogradilišta nisu dobila niti jedne lipe. Obala 300 milijuna kuna, turistički kompleks Primorko-goranske županije saniranje sa 300 do 400 milijuna kuna, Istra 0 kuna, brodari su sanirani kada je riječ o Primorsko-goranskoj županiji sa stotinama milijuna dolara, istarska sa 0 kuna. Jasno je, to nije dostatno ali ima onih koji prolaze puno gore. Istra sigurno u svemu ovome prolazi daleko najgore, iako po stanovniku je najzastupljenija u državnom proračunu. Inače lokalna samouprava prema nalazima državne revizije u toj ukupnoj raspodjeli novčane mase sudjeluje negdje sa 16%, 16%, 14 milijardi kuna, znači 560 što općina, gradova, županija plus 6,6 milijardi kuna Zagreb, to je podatak državne revizije za 2006. jednako 20,6 milijardi, država je raspolagala sa 107,7 milijardi milijardi kuna, ili 84%. Prema tome, kada bi te kapacitete, tih 560 što općina, gradova, županija i grada Zagreba povisili za dvadesetak posto na tih 20% kao što se predlaže, opet držim da to ili ili time malo tko bi na terenu bio zadovoljan. snagom, voljom i financijskim sredstvima Gradske samouprave grada Rijeke, dok su ulaganja sa strane države bila minimalna. Ja se potpuno slažem da je Istra u sličnoj situaciji, prema tome to je jednostavan dokaz da u ovom trenutku postotak koji se izdvaja za lokalnu samoupravu, bio on 8, 10, 12 ili 16% nije dostatan i da će jedino kada bude ostajalo u gradovima u lokalnoj i regionalnoj samoupravi 20%, onda to biti stanje u kojem će naši građani moći biti zadovoljniji. državni tajnik Antun Palarić. Izvolite. optužio Vladu da će donošenjem neke buduće strategije prekršiti svoja izborna obećanja, zakone i slično. Uvaženi zastupniče, evo činjenica da vi znate što piše u radnom materijalu kojeg su pripremili stručnjaci je najbolji dokaz da mi već sada poštujemo sve odredbe europske povelje jer smo dostavili svima. Dostavili smo taj radni materijal kojeg su izradili gospodin Giovanni Marciani sa svojim suradnicima i otvorili smo raspravu i održali smo konferenciju i sa svima razgovarali i još će se razgovarati. I ne pada nam na pamet da donosimo bilo kakvu strategiju koja će biti suprotno politici Vlade u pogledu lokalne samouprave i suprotno zakonima koji su doneseni u Republici Hrvatskoj. Ali ovaj ured već u cijelosti primjenjuje europsku povelju. Zakon o službenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, prijedlog prije nego što smo ga uputili Vladi, poslali smo ga Savezu gradova, Udruzi gradova, Zajednici županija, dakle konzultiramo se, pitamo se, tako je bilo sa izbornim zakonima, tako je bilo sa zakonima kojima se uređuje lokalna samouprava. Neće biti nametanih rješenja, biti će dobro raspravljanih, izbalansiranih rješenja i točno je da ćemo mi u mnogim stvarima biti iznad prosjeka Europske unije. Ja sam govorio ono što imam napisano i potpisano od eksperata, ne mogu govoriti o onome što je rečeno, ali rečeno je jučer kada smo imali zadnji nadzorni odbor projekta, ocjena je njih da smo mi već sada bolji i od mnogih starih zemalja Europske unije. Govorio je on o svojoj zemlji, ja neću spominjati, ali čovjek je zove Giovanni Marciani pa zaključite. Dakle, lokalna samouprava napreduje, ići ćemo do maksimalnih granica, a dosita to da želimo razvoj svih krajeva Hrvatske nije parola, nego to ostvarujemo, ali za sve na svijetu postoji vrijeme. Tako je, evo sada došlo vrijeme da se ova povelja u cijelosti ratificira. Morao bih odgovoriti gospođi zastupnici Antičević-Marinović, međutim nema je. Kada imputira da se u nadzoru ne primjenjuje jednaki kriterij za sve. To nije točno. Konačno to je naš stav da nje točno, ali to je stav monitoringa Vijeća Europe koji je prošle jeseni bio ovdje, koji je razgovarao sa oporbenim zastupnicima, sa gradonačelnicima, obišli su cijelu zemlju bez našeg prisutstva sa svima slobodno. Zaključak je da se monitoring, upravni nadzor kako mi to zovemo, provodi sukladno zakonu i da nema primjedbe na upravni nadzor. Evo, toliko.

Pa evo ne sumnjam po našem prihvaćanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi. Mislim da smo tu jedinstveni. Ja mislim da u svemu ostalom nismo jedinstveni, malo smo imali demonstraciju političkih govora. Htjeli mi ili ne oko lokalne samouprave uvijek je puno politike, pa možda je dobro da je tako, bar jedni drugima sve kažemo. Ja mislim da je jedna od tema bila decentralizacija glavnih tema, a decentralizacija je zapravo počela 1993. kada je nastalo više od 400 novih, uglavnom novih općina, jasno da je pritom ostalo više od 120 gradova. I sada da li su sve predložene općine trebale prihvatiti formiranje, to je druga stvar. Ja znam na primjeru Samobora da dvije predložene općine nisu prihvatile formiranje jer su mislile da će im bolje biti ako ostanu u gradu, neki jesu i tu je bilo puno politike, ali ali eto našli smo se u situaciji u kakvoj jesmo. Tom decentralizacijom nove općine mogle su se samostalno razvijati. Većina općina sličila je, novih općina, sličilo je na ranije zapuštena bliža i daljnja predgrađa. Centri bivših općina gradili su uglavnom što su htjeli, u periferiji se nije događalo gotovo ništa. I tu su se stvari bitno promijenile jer su novi gradonačelnici i novi članovi poglavarstva nastojali, dobili uglavnom normalno oni koji su dobili povjerenje ljudi koji, mogli su podosta toga pridonijeti razvoju općine, ljudi su im vjerovali, puno toga je nastalo. Moram malo za usporedbu, evo kolega Kajin po običaju nostalgično se prisjeća vremena prije 90-te i navodi i veli veći postotak novca koji je ostajao općinama. Ja se sjećam tih tadašnjih općina, svih mogućih SIZ-ova, USIZ-a i sl. ali treba reći da od tih novaca se plaćalo sve ono što danas plaća država. Većinu plaća, davala je država. Daje sada država, onda su davale općine i koliko se sjećam nikada nije bilo dovoljno novaca za ništa. Ali puno se pričalo, ostaje nam toliko i toliko poreza. Od tih vremena sjećam se da je podjela na razvijene i nerazvijene krajeve. Dakle gradska, odnosno općinska vlast mogla je bitno utjecati na svoj razvoj, definitivno stvaranjem uvjeta. Ako su imali dobre prostorne planove, ako su prišli izgradnji infrastrukture, ako su spustili cijene komunalnih doprinosa, niže cijene ako su imale komunalne naknade i još nešto, ako su imali pošteni odnos prema investitorima i točno im rekli ovo možete graditi pod tim i tim uvjetima onda su se takovi gradovi i općine dosta brzo razvijali. Zatim mnogi gradovi to pamtim tamo 94., 95. odbili su recimo koncesije. Zbog čeg su odbili? Mogu reći u nekim slučajevima bili su privatni interesi, jer koncesija je izuzetno čist posao i mnogi su mogli već onda dobiti recimo, mogli su uzeti koncesiju za plinofikaciju i još čitav niz drugih stvari, dakle ono što je moglo pomoći razvoju gradova i općina glatko su odbili. U puno gradova i općina vlast se bavila sama sobom. Vlade su padale, bilo je samo bitno tko će koga srušiti čini mi se sa vlasti a da pritom se upravo zaboravljalo ljude koje su izabrali i njihov komunalni standard. Evo neću puno pričati, ali evo kolega iz Osijeka je jasno imao veliki vapaj za Slavonijom i dalje, ali ja se tih vapaja ne sjećam prije kada je Osijek, kada je ista ekipa bila na vlasti u županiji, kada su imali jaku županijsku vlast onda uglavnom toga nije bilo, a i po izlasku iz napuštanja stranke e onda je vapaj išao na sva usta. Govorili smo o porezu na dobit. Što je porez na dobit donio, a što oduzeo? Mnogima je donio puno. Recimo mom gradu oduzeo je podosta toga, ali kada sam čuo sve one načelnike, gradonačelnike koji su rekli da im je ne znam i nekolik stotina tisuća kuna i par milijuna koje su dobili tom decentralizacijom puno znači, mogu reći da mi nije bilo ni žao. Što se Zagreba tiče, Zagreb ta sredstva nije ni trebao dobivati jer većina firmi bila je izvan Zagreba, a opet što se nas tiče, govorim o gradu Sveta Nedelja ni jedna naša firma nije imala dislocirane pogone, prema tome … izgubili podosta ovdje, ali evo dobili smo jedan dio kroz porez na dohodak i mislim da smo s tim zadovoljni. Poduzetničke zone sigurno da su trebale novac dobiti, mislim da je Ministarstvo gospodarstva bilo ovdje prilično izdašno i da su mnogi dobili pomoć za izgradnju infrastrukture u poduzetničkim zonama. Kriterij je bio dosta jednostavan, trebalo je imati dokumentaciju. Mnogi su dali i zahtjev za sredstva, a nisu imali nikakvu dokumentaciju, prije svega građevinske dozvole i normalno je da nisu ni mogli dobiti neka sredstva. Naime, decentralizacija je izuzetno zgodna, ali za ono što nam odgovara. Zgodno je dobiti novac, a recimo taj novac kada bi trebalo zapravo distribuirati vidjeli bi da nemamo ga dovoljno to je točno. Imali bi ga dovoljno najbogatiji, jer ako dobiju u postotku decentralizirana sredstva bogatiji bi postali još bogatiji i onda bi opet išli na to zbog čega država ne daje ovima, ravnomjeran razvoj. Dakle tom decentralizacijom mislim da bi postigli vrlo malo. Recimo županije bi rado da se neke stvari centraliziraju, recimo odlagališta otpada. Vidimo borbu oko toga u svim županijama, nitko neće otpad i bili bi najsretniji da Vlada donese odluku biti će tu i tu, financirati ćemo i gotovo. Što se tiče dalje interesa za ulagačima, za investitorima jer govorimo više nema dobiti, više nema interesa. Nije točno. Mislim da bi trebalo biti i dalje bi trebalo sve pružiti da ulagači dolaze na područje, jest jest da nema dobiti ali riječ je o zapošljavanju. Ako želimo voditi brigu o našim stanovnicima, ako ih želimo zaposliti mislim da bi trebali se itekako potruditi da ulagači dođu i da konačno nešto izgrade. Eto, mislim da imamo puno, nas nekoliko gradonačelnika koji smo dugo na tim položajima, mislim da imamo o čemu pričati i svjesni smo svjesni smo da sva ova podjela od '93. da je donijela zapravo svima jako puno. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Vladimir Šišljagić. Zahvaljujem potpredsjedniče. Meni je žao što kolega ima selektivno pamćenje, gospodine zastupniče, ali ja ću vas podsjetiti. Govorite o vapajima, ali se ne sjećate da dok smo bili u vašoj stranci kao predstavnici Osječko-baranjske županije, točno, jako smo iskazivali svoje vapaje upravo na klupu vaše stranke. Ali, te vapaje nitko nije čuo od onih koji su za Slavoniju i Baranju mogli doprinijeti time da usmjere sredstva za Slavoniju i Baranju. Vi ste zaboravili 70 amandmana koje smo ovdje u ovom Hrvatskom saboru predložili za Slavoniju i Baranju. Sve ste odbili. I vi govorite o vapajima. O kakvim vapajima vi govorite? O vapajima na način da smo vam ukazivali na zaostajanje Slavonije i Baranje unutar vaše stranke, ali je političkom, zbog toga što je ovdje središte moći. Tada smo i dok smo obnašali vlast unutar HDZ-a u Osječko-baranjskoj županiji mogli ishoditi za Osječko-baranjsku županiju investicije. Znate zašto? Pa zato što smo tada prije 2000. godine bili politički podobni. Pa o tome se radi. I o tome govorim ovdje u Hrvatskom saboru, smanjimo političku podobnosti da vi, sada vi unutar HDZ-a, a sutra netko drugi kad bude ovdje na Markovu trgu, može politički odlučivati kuda će usmjeriti sredstva. O tome se radi. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Malo je tu nastala neka zbrka oko vaše i naše stranke. … Dobro. Replika, gospodin zastupnik Borislav Matković.

Dobro, ako može, slažem se tu. Slažem se sa kolegom Markovinovićem, njegovim izlaganjem, ali ovo je ipak jedna nadopuna mojih razmišljanja u svezi ove teme. Naime, lijepo je čuti ovo što sam čuo od mnogih, a to je svi kažu dobro je, Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, glasovat ću za to, drago mi je da se i tu slažemo. Ali, Ali, poslije toga ide ono ali. Ali bojim se, strah me je ovoga, onoga itd. Mislim, ja ne znam čega se neki boje. Ja koliko znam vrijeme jednoumlja je prošlo, ono je iza nas, mi živimo u jednom višestranačkom demokratskom okružju. Hrvatska naime ni danas nije centralizirana država. Vlada vodi brigu o ravnomjernom razvoju svih krajeva. Pa to je vidljivo. Oni koji idu Hrvatskom mogu to zasigurno dobro vidjeti. I danas postoji i svakog dana živi vertikala jedinice lokalne samouprave, županija, ministarstva odnosno Vlada. To je jedan organizam. Kroz taj odnos također poštuju se oni koji su Vladu izabrali ili izabrali one od najnižih do najviših razina. Svi to ide, mnogi nam to priznaju, osim onih koje bih ja nazvao dežurnim skepticima. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Krunoslav MarkovinoviĆ. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Evo, zahvaljujem kolegi, posebno na ovom dežurnim skepticima. Ja imam jedan gori naziv, to su profesionalne narikače, ali nećemo se vrijeđati, jel' tako? evo, činjenica je da Vlada itekako vodi konačno strategiju ćemo valjda donijeti zajedno, raspravljati zajedno i o cijeloj zemlji. Ima jedan drugi problem. Iz razgovora sa brojnim investitorima koje sam slao na udaljena područja Hrvatske, ja sam rekao zemljište vam je jeftino, imate nove zone i dalje, problem je radne snage. Tako da svi koji, bilo bi dobro da svi ovi koji ipak najviše pričaju o tom da kod njih nije ništa investirano, nek' jednostavno naprave nekakav popis, imamo toliko i toliko radnika, te i te struke. Ja vam kažem da će vam ljudi doći. Ovako im je izuzetno teško. Svi koji su došli, čak neki koji su došli tamo ne mogu naći radnu snagu, a to je već druga priča. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Zastupnik gospodin Damir Kajin, replika. **Kajin, Damir (IDS)** Pa, evo na tragu ovoga selektivnog pamćenje, točno je kao što je gospodin Krešo primijetio da se iz općinskih proračuna izdvajalo za plaće policije, ali se isto tako utjecalo na to tko će biti šef policije, što danas odlučuje netko u Zagrebu, pa samim time netko je sa lokalne razine ili na lokalnoj razini na to imao utjecaja. Jednako tako izdvajale su se plaće, recimo, za katastar, ali su se birali šefovi katastra i na to se moglo imati nekog utjecaja, kao i na šefa financija i tome Drugo što želim reći, kaže otprilike kaže ranije nije bilo novaca za ništa. To je doslovce citat. sagradilo 400 tisuća stanova koji su otkupljeni za 4 ili 5 tisuća maraka tamo početkom '90.-te? Kada se izgradilo sve ono što je privatizirano nakon '90.-te godine? Također prije '90.-te. Kada su se sagradili hoteli koji su privatizirani nakon '90.-te godine? Pa prije '90.-te godine. Kada su se izgradili domovi zdravlja, kada su se formirale banke koje su istina nakon '90.-te sanirane sa 14 milijardi kuna, ali su prodane za 7 milijardi kuna. I to se sagradilo ili bolje rečeno osnovalo prije '90.-te godine. Eto, u tome Kruno ja prepoznajem tu svoju neku nostalgiju ili to svoje neko naricanje, kao što bih rekao, što u tome osobno nažalost nakon '90.-te godine nisam sudjelovao. Nisam previše sudjelovao ni u stvaranju toga, ali jesu moji roditelji, a opet od svega toga, vjerojatno kao i ti, od toga nemamo ništa. A danas na što se sve svodi? Čitav ovaj život nekako, 'ajde vodili smo rat, to treba priznati i to košta, sanirali smo taj bankarski sustav kako jesmo. Samo za sanaciju brodogradnje izdvojeno je 30 milijardi kuna. Ali, u pravilu sve se svodi na pet rukometnih dvorana kada nam je zdravstvo bankrotirano, kada nam se cijeli sustav raspada. Prema tome, treba imati malo mjere treba znati koji su prioriteti i isto tako ne treba voditi jednu dvojnu politiku, krajeva prvog reda zato jer su tamo na vlasti oni koji dijele politički svjetonazor … **Šeks, Vladimir (HDZ)** Dobro. koji nemaju tu neku vezu sa ljudima koji su u izvršnoj vlasti s druge strane Markova trga. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Moj prijatelj Damir i ja imali bi često o čemu pričati, konačno i pričamo makar preko ovih pločica. Moram malo jer prisjećamo se i tih vremena bar mi stariji malo izgradnja tih stanova. Pa svi su iz svojih plaća izdvajali za stambene fondove nekakve. Prema tome, da je to ostajalo u plaći bilo bi zgodno. Samo bi bio problem kome će se ti stanovi dodijeliti. E tu je kriterij bio bitno drugačiji. Podobni su dobivali trosobne, četverosobne stanove, nepodobni nisu dobili ništa, ali baš ništa. Izvolite gospodo tačke u ruke, vreće cementa i što bi rekli ovi uradi sam. Dakle, to je išlo tako. Što se hotela tiče jest da su izgrađeni, ali sjetimo se malo kad je trebalo vraćati dugove najedanput su banke zgrabile svoje, ostali su mnogi bez hotela jer su banke jasno htjele si naplatiti ovo što su htjele. Imamo opet o tome tko je, gdje je da se gradi po podobnosti. Pa po vašem kriteriju kolega Kajin ja bih trebao biti podoban pa baš nisam primijetio da neke koristi imam od toga. Hvala.

Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Obzirom da u klubu Hrvatske narodne stranke smatramo da je ovo izuzetno značajan dokument, izuzetno značajan zakon i ratifikacija europske povelje u cijelosti je nešto o čemu treba evo smatrali smo posvetiti ovih pet minuta na kraju rasprave. Ponovio bih da mi u HNS-u izražavamo zadovoljstvo ovom ratifikacijom i nadamo se da će odredbe koje danas ratificiramo biti brzo primijenjene u praksu. Klub Hrvatske narodne stranke međutim upozorava da ovime nije završen posao razvitka lokalne i regionalne demokracije u Hrvatskoj. Klub HNS-a traži od predstavnika hrvatske Vlade, Odbor ministara Vijeća Europe da podrži Europu povelju o regionalnoj demokraciji koja će vrlo uskoro biti na dnevnom redu Odbora ministara i molimo hrvatsku Vladu da nakon toga taj dokument što prije pošalje na ratifikaciju u ovaj Visoki dom. Isto to tražimo i kada je u pitanju strategija za inovativnu i dobru lokalnu samoupravu. Taj dokument je prošao prvo čitanje u Valenciji u 10. mjesecu prošle godine, ove jeseni biti će drugo čitanje u Nizozemskoj ako se ne varam nakon čega će se naći na Odboru ministara, također tražimo od predstavnika hrvatske Vlade koji će biti nazočan da podrži taj dokument i da ga nakon toga proslijedi nama na ratifikaciju. Klub HNS-a također traži od hrvatske Vlade da prema preporuci Vijeća Europe u listopadu svake godine organizira tjedan lokalne samouprave. To niste učinili prošle godine, bili ste zamoljeno da to učinite prošle godine iz razloga da se upravo građani, mediji i svi obavijeste o tim velikim inovacijama, promjenama koje se događaju u ovom području. Prema tome, molim vas, čak predlažemo da možda i dvije teme u tom tjednu budu neposredni izbori za načelnike, gradonačelnike i župane ali i ove odredbe koje smo danas ovdje ratificirali, ove nove odredbe također bi trebale biti obznanjene, objašnjene našim građanima što i kako dalje. Konačno, klub Hrvatske narodne stranke traži od hrvatske Vlade, od Hrvatskog sabora, od zajednice županija, od Saveza gradova i Saveza općina da dogovore kvalitetan i trajan oblik suradnje triju razina vlasti, suradnju u planiranju zajedničkom, suradnju u financiranju zajedničkih projekata, suradnju u nadzoru realizacije tih zajedničkih projekata jer postojeći model koji se evo čuli smo temelji na političkoj podobnosti po vertikali svakako je neprihvatljiv, ponižavajući i nije u skladu sa poveljom koju smo danas ratificirali. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HDSSB-a gospodin zastupnik Vladimir Šišljagić. Izvolite.

lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Pa evo na startu naravno da će HDSSB podržati ove izmjene i dopune europske povelje, ali ono što bih u ovo kratko vrijeme od pet minuta htio još jednom naglasiti. Dakle, u našoj državi kako kaže kolega Kajin 84% cjelokupnih prihoda države ostaje u središnjoj, ovdje na Markovu trgu. trgu. Samo 16% ide u općine, u gradove, u županije. 2% u županije. Pa šta se može napraviti sa 2% novca. Donositi važne odluke o važnim, bitnim projektima na lokalnoj razini? Zar to? Neću uspoređivati Zagreb, Zagreb je velik. Njemu ostaje 5%. Ali, zaostajanje u razvitku Hrvatske pojedinih regija a posebno zaostajanje Slavonije i Baranje zar ćemo na ovaj način zaustaviti ili doprinijeti. Puna usta su nam ujednačenog i ravnomjernog razvitka Republike Hrvatske. A kako se to provodi, na koji način? Na način tako da onaj tko ima središnju državnu vlast, ona politička opcija dijeli, jednostavno dijeli, daje poklone općinama, gradovima i županijama ovisno tko obnaša vlast na razini općine, grada i županije. Pa niz je takvih primjera, zar ne? Samo nekoliko primjera. Zar je potrebno da i što je zapravo posljedica ovog što se događa u županijskoj bolnici Šibenik. Zar je možda posljedica što županijska bolnica Šibenik ima dovoljno sredstava? Ma prenijeli ste ovlasti u zdravstvu, u školstvu. Pa da li ste sa prenošenjem tih ovlasti, da li ste pratili financijski? Pa očito na Šibeniku da niste, neovisno o tome tko je obnašao vlast. Ja sada ne govorim o političkoj opciji. Ili možemo reći, mi to nismo ovdje u Hrvatskom saboru napravili i učinili. Zbog čega se imenuje od strane Vlade i čelnik carine, i čelnik policije? Da li je to potrebno? Pa mislim da nije. Isto tako državno zemljište, isto čekamo poklon od države kada će prenijeti u vlasništvo grada da bi, ili općine, da bi primjerice otvorili gospodarsku zonu. Isto kao što za poticaje za infrastrukturu u gospodarskim zonama opet čekamo državu. Prema tome istječe vrijeme, ali ja mislim da ovaj zakon je temeljni preduvjet, da tako kažem, da je on dobar, mi ćemo ga prihvatiti, ali da 33% prihoda sasvim sigurno jedna trećina treba ići jedinicama lokalne i područne samouprave, da treba i dalje nastaviti dekoncentraciju ovlasti, ali praćeno sa financijskom decentralizacijom, naravno, izmjenom poreznog sustava, regionalizacijom, što nije ovdje tema, ali će vrlo brzo ovdje u Hrvatskom saboru biti tema kao jedan od preduvjeta za Europsku uniju. I naravno sve to evo za ovom govornicom dajem na razmišljanje zašto ne bi kao nekada županijski dom, s obzirom da ćemo sasvim sigurno imati regiju u Republici Hrvatskoj, nadam se uz ovakvu decentralizaciju i ovlasti ali i fiskalnu i regionalni dom Sabora. Prema tome, treba razmišljati o zakonodavnim izmjenama i promjenama, pa i o ustavnim promjenama, ali evo da zaključim, vrijeme ističe. HDSSB će podržati ove izmjene i dopune ovoga zakona. Hvala. Hvala. Nekoliko ispravaka. Gospodin zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Netočno je da ova Vlada dijeli po političkoj podobnosti šakom i kapom onim općinama i gradovima u kojima HDZ obnaša vlast, sredstva iz državnog proračuna. Naime, ova Vlada doista ravnomjerno raspoređuje i to po jednom jedinom kriteriju a to je pripremani projekt. Konkretno, u našoj županiji kada bi se tako dijelilo onda niti grad Ploče, niti grad Metković, niti grad Korčula, niti Vela Luka ne bi dobivali novac za one projekte koji se danas događaju. A događaju se ogromni projekti, kao što je bazen u Korčuli, u Pločama se rade ceste, rade se luke, dakle, doista ova Vlada isključivi kriterij im je kvalitetan projekt. I svi gradovi i općine koji, i županije, koji pripreme kvalitetne projekte sasvim sigurno da će naići na potporu …/Govornik se ne razumije./… vlasti. Bez obzira tko u njima obnašao vlast a tko ne. I druga stvar. Kolega, sjećamo se vaših zagovaranja da upravo po političkoj podobnosti se dijele novci iz državnog proračuna. Toga se sjećamo dok ste bili u klubu. To nismo prihvatili. Povreda Poslovnika gospodin zastupnik Vladimir Šišljagić. **Šišljagić, Vladimir (HDSSB)** Povreda 209. slijedom 210, 211, 212, 213, 214 pa evo izvolite provjeriti. Dakle kolege, ja nisam spominjao ovu Vladu, ovu Vladu kao što vi insinuirate. Ja sam spominjao zakone, pa ako hoćete i Ustav i način kako se oni provode. Neovisno od toga da li je, evo da upotrijebim vaš izraz to sada u ovom trenutku vaša Vlada, sutra će biti nečija druga, ali ja mislim da su sve Vlade naše u konačnici. Dakle, niste ispravili moj navod jer ja nisam govorio o vašoj Vladi.

Najbolji primjer je moj susjedni grad Ploče u kojem je SDP na vlasti. Dobili su zasigurno jednako koliko je to dobio u tom, politici ravnomjernog razvoja i moj grad Vrgorac. Dakle, daje se na osnovu projekata koje ili imate ili nemate. Dakle, daje se ravnomjerno. Hrvatska se razvija i jača korak po korak, kolega Šišljagicu, a ne može se, to sam ovdje jedan put kazao u ovom Saboru već to je naravno uzrečica, "ne može se dlanom sunce pokriti", je li to je jasno. I kolega Šišljagicu ja se nadam da sutra neće biti neka druga Vlada nego da će biti Vlada koja je sada. Treći ispravak gospodin zastupnik Tomislav Ivić. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo, poštovani gospodine predsjedavajući. Ja bih isto htio ispraviti kolegu Šišljagića u toj tvrdnji da se sredstva dijele po političkoj podobnosti. To jednostavno nije točno, brojni primjeri su upravo u Osječko-baranjskoj županiji da je ova Vlada financirala značajne projekte u općinama i gradovima u kojima Hrvatska demokratska zajednica nije na vlasti, …/Govornik se ne razumije./… Takav model dodjele novca po političkoj podobnosti upravo je karakterističan za vlast u Osječko-baranjskoj županiji gdje je HDSSB nositelj vlasti i gdje se u pravilu za one općine koje nisu bliske HDSSB-u u županijskom proračunu ne osigurava ništa, dakle, te su općine itekako zakinute. Gospodine potpredsjedniče, ja bih također ispravio netočan navod gospodina Šišljagića koji je ustvrdio da se novac iz državnog proračuna dodjeljuje politički podobnima. Naime, ja neću nabrajati sve one projekte koji su realizirani od ne zna, zapadne zaobilaznice koridora 5c koji se gradi, veliki projekti vodoopskrbe, veliki projekti plinofikacije itd., sveučilište, kampusi i sve skupa. Ali ću navesti jedan vrlo očit primjer gdje je upravo ta podobnost apsolutno ne dolazi u obzir, čak dapače, potvrđuje se nešto suprotno, a to je činjenica da prošle godine zbog sukoba u gradskoj vlasti čiji ste i vi bili akter hrvatska Vlada intervenirala sa 200 milijuna kuna kao u niti jednom gradu u Državi koji će također biti domaćin svjetskog rukometnog prvenstva i omogućila izgradnju dvorane. Dakle, sa 200 milijuna kuna. A ne možemo reći da je ta vlast bila podobna. Ako govorite o tom nekakvom političkom je li, ključu dodjele. Isto tako siguran sa da bi kao što su gradovi i općine u Osječko-baranjskoj županiji koji su povukli najviše sredstava u Republici Hrvatskoj od svih gradova i općina za gospodarske zone, da bi povukao i Osijek samo da ste vi napravili pretpostavke za to. Poštovani zastupnik Nedjeljko Strikić. Izvolite. **Strikić, Nedjeljko (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo, evo ja bih ispravio jedan navod, iako je bilo više netočnih navoda od kolege Šišljagića, a to je kada je govorio o problemu Šibenske bolnice i zdravstva. Svi smo svjesni situacije u zdravstvu. Ali zakon koji je prenio vlasnička prava na bolnice, na županije, znači sa državne razine, donijela je koalicijska vlast 2002. godine. Pa mislim da gospodin Šišljagić zna. A između ostaloga isto kada je govorio o postotku udjela državne vlasti i lokalne samouprave moramo reći 22 milijarde u zdravstvu ne ostaju u državi, nego idu na sve jedinice regionalne samouprave. Znači idu u županijske bolnice. Kada uzimate tako …/Govornik se ne razumije./… sredstva, a isto je tako i sa školstvom i puno drugih. Za politiziranje ima puno stvari, ali kada se stavi matematika to sasvim drugačije Nedjeljka Klarić. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Evo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ja ću također ispraviti samo jedan u nizu od krivih navoda koji su već ispravljeni od strane drugih kolega saborskih zastupnika, a htjela bih ispraviti navod u kojem gospodin Šišljagić dovodi u direktnu vezu sredstva iz decentraliziranih funkcija koja se imaju nakanu koristiti kao posljedica, odnosno koja nisu direktna posljedica stanja u općoj bolnici. I svima nama za informaciju grad Šibenik priprema definitivno prostor u samom gradu za gradnju nove bolnice. Ali još jedan puta sredstva iz decentraliziranih funkcija nemaju direktnu posljedicu na stanje u Općoj bolnici u Šibeniku i molim da se takvo stanje ne koristi u dnevno-političke svrhe. Hvala vam lijepa. Klub SDP-a, gospodin zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. za kraj SDP će podržati ovu povelju. Mislimo da je dobra, da je treba donijeti. Stvari iz nje koje obavezuju Hrvatsku trebaju se i realizirati i u tom smislu sam sretan. No, žalostan sam zbog toga što su pojedini zastupnici i svoju raspravu usmjerili u stvarima iz prošlosti. Ja sam okrenut budućnosti i stojim sad tu pred vama i drago mi je što možemo raspravljati i donijeti nešto što će možda utrti neke buduće odluke i volio bih da se više bavimo budućnosti i da se manje bavimo prošlosti. Tri su ključne stvari koje sam spomenuo na početku, a koje će proizaći kao obveza ove Europske povelje. Prva je dostupnost javne uprave, odnosno lokalne i regionalne samouprave građanima. Neke stvari su tu pomaknute, ali na administrativnoj osnovi i ono za što ćemo se mi zalagati, a i ono što očekujemo i još ove godine je dodatna decentralizacija na fiskalnoj osnovi. Dakle, ne može se samo prenijeti, ne mogu se samo prenijeti obaveze na jedinice lokalne samouprave, a istovremeno im se ne prenijeti određen dodatni Bilo je i govora o decentraliziranim funkcijama bolnicama, školama koji zakonom od 2001. preneseno na područne jedinice, tj. Pa naravno, to je prvi korak u skladu sa stečevinama EU. Taj zakon pet godina nije promijenjen i on je dobar. No međutim, potrebno je napraviti dodatni korak. Dakle, daljnju decentralizaciju i daljnje fiskalno rasterećenje. Ono na što ćemo se još posebno osvrnuti, a to su dvije stavke iz ovog zakona je sudjelovanje lokalnih jedinica u kreiranju zakona bitnih za same njih. Dakle, to je stavka koja proizlazi kao obaveza iz ovog prijedloga povelje i nadam se da će svaki zakon u budućnosti biti donesen upravo na taj način i da u tom dijelu neće biti zlouporaba. Dakle, jednima paše, drugima ne paše, u prosjeku ne paše. I za kraj, treći i najvažniji sustav o kojem je bilo dosta i najviše riječi možda ovdje danas je dogradnja financijskog sustava financiranja i rasporeda financijskih resursa u jedinicama lokalne i područne samouprave. Dakle, SDP upozorava na nužnost dodatne fiskalne decentralizacije. To se jednostavno mora moći provesti. Znači, ovlasti su prenesene, no sredstva nisu prenesena, veći dio sredstava i potrebno je dodatna sredstva dati lokalnim i područnim jedinicama samouprave da bi ona mogla bolje funkcionirati. I nadam se da će i u tom smislu i sukladno toj odredbi koja je nakon izglasavanja na neki način i obvezujuća još ove godine se naći prijedlog zakona upućen iz strane Vlade. Ako ne, uputit ćemo ga mi iz SDP-a o novom poreznom sustavu, odnosno financiranju jedinica lokalne uprave i samouprave.

u procesu decentralizacije. I druga je stvar, drago mi je da ste okrenuti konačno budućnosti, ali nemojte zaboraviti onu staru da onaj tko ne pamti greške iz prošlosti da će te iste greške ili još gore ponavljati u budućnosti. Davor (SDP)** A ne ja sam opet, povreda Poslovnika članak 209. i 214. Dakle, ja sam rekao, vi ste zapravo krivo interpretirali to što sam rekao. Vi ste rekli nešto slično no ne isto. A razlika između sličnog i istog. Dakle, decentralizirana sredstva jesu bila omogućena, no nisu rasla. To je ono sukus one rasprave koju sam ja vodio. Završni osvrt, državni tajnik Antun Palarić. Izvolite. **Palarić, Antun** Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Koliko je značajna lokalna samouprava za Republiku Hrvatsku govori i ova današnja cjelojutarnja diskusija o zapravo konvenciji koja je rađena po sistemu “uzmi ili ostavi“, koja se iz rasprave ne može mijenjati. Mene to osobno veseli, jer koliko je lokalna samouprava značajna za Sabor, toliko je isto i značajna možda i još više za hrvatsku Vladu i s obzirom da taj razvoj kontinuirano ide, s obzirom da je usvajanje ovog zakona izvjesno jer su svi klubovi potvrdili i to će biti jedan datum koji će se pamtiti i doista neću sa nekim polimizirati. Samo koristim priliku svima vama zahvaliti na doprinosu u raspravi, na iznošenju svoga viđenja i u ime Vlade mogu reći da će razvoj lokalne samouprave u Hrvatskoj ići do krajnjih granica i da mi želimo doista uvažiti volju građana, da smo mi uvažili mišljenje građana kada se raspravljalo o modelu izbornog sustava. Stoga smo i uveli neposredni izbor gradonačelnika. O tome su svi govorili, ali ova Vlada ga je predložila i zakon je donesen i mi ćemo sukladno europskoj povelji postupati i dalje. Dakle, lokalna samouprava, čime sam počeo tako ću i završiti je vrlo uspješan projekt Hrvatske države. Svi oni koji u tome sudjeluju bilo na lokalnoj, regionalnoj ili državnoj razini su doprinijeli da to tako bude. I nemamo se čega sramiti i idemo razvijati i jačati lokalnu samoupravu, a time i Republiku Hrvatsku u cijelosti neovisno o tome tko gdje ima trenutno većinu. Ja vjerujem da je to obaveza ove Vlade, ali i svih budućih vlada koje budu preuzele odgovornost za upravljanje Hrvatskom državom. Hvala vam lijepa. Hvala vam